Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 11. seje Državnega zbora. Obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih seje je objavljeno na e-klopi. Vse prisotne lepo pozdravljam!

Za dopolnilno obrazložitev obeh predlogov zakonov dajem besedo predstavnici predlagatelja Tanji Matijašević. Izvolite. Hvala za besedo. Pozdravljeni! Sem Tanja Matijašević, članica programskega odbora Inštituta 8. marec, danes pa pred vami stojim kot pedagoginja, kot volivka, kot podpornica sprememb Zakona o šolski prehrani in Zakona o osnovni šoli, s katerima se dela pomemben korak k vključujoči, enakopravni osnovni šoli, z zagotovitvijo brezplačnih šolskih kosil. S predlogom sledimo večji pravičnosti in cilju za starše brezplačnega in vsem dostopnega šolstva. S predlogom v osnovnih šolah soustvarjamo varen in inkluziven prostor tudi v jedilnici, v katero so povabljeni vsi, ki to želijo, in predvsem tisti, ki potrebujejo. Verjamemo, da se bosta na tej seji predloga še izboljšala in da se bosta tudi sprejela, zato predlagam, da se v primeru izpolnjenih poslovniških pogojev tudi tretja obravnava Predloga zakona o šolski prehrani opravi na tej seji. Predloga smo namreč v Državni zbor vložili že oktobra lani s podpisi več kot pet tisoč volivk in volivcev. Nastala sta kot odziv na draginjo, odziv na številna pričevanja, ki smo jih prejeli od družin, ki so si vse težje privoščile stroške šolanja. Starši so opozorili na rast cen šolske prehrane. Največji posamični strošek, povezan s šolo, je namreč ravno šolsko kosilo. Številni si ga ne morejo privoščiti, nekateri se po pomoč obračajo na humanitarne organizacije in šolske sklade, številni preprosto ostanejo brez njega. Ta pol brezplačen obrok smo tako želeli zagotoviti kot pomoč staršem, ki se še vedno soočajo z draginjo, in zato, da bi imeli vsi šoloobvezni otroci enake možnosti, ne glede na socialno-ekonomski položaj svojih staršev. K temu nas je posebej spodbudil trenutni sistem subvencioniranja kosil, ki je slab in nepravičen. Trenutno do subvencije niso upravičene niti vse družine, ki živijo pod pragom tveganja revščine. Zaradi škodljivih sprememb zakonodaje v letu 2017 je namreč vsako leto do 100 % subvencioniranega kosila upravičenih manj otrok, meja za upravičenost do subvencije pa je padla pod prag tveganja revščine. Odstotek upravičenih otrok se je od leta 2018 znižal s 26,6 % na 21,5 %, kar kar pomeni, da je v zadnjih letih pravico do subvencije do brezplačnega kosila izgubilo okoli 10 tisoč otrok, ki izhajajo iz družin pod pragom tveganja revščine ali malenkost nad njim. Trenutni sistem je nepravičen tudi zato, ker en cent razlike v dohodku družine lahko pomeni razliko med 100 % subvencijo in polnim plačilom kosila, čeprav je materialni položaj družine tik pod in tik nad pragom praktično identičen. Ob tem opozarjamo, da je vsak sistem, ki ima prag ali stopničaste pragove, Tak sistem s pragom prav tako ne upošteva različnih življenjskih situacij, kot je, ali si lastnik nepremičnine ali plačuješ visoko najemnino in tako naprej. Družini z istim dohodkom imata torej lahko zelo, zelo različne razpoložljive dohodke glede na njihove individualne okoliščine, a jih trenutni sistem ni zmožen zaznati. Veseli pa nas, da je zakon, ki bo zagotovil brezplačno kosilo vsem učencem in učenkam, pred sprejetjem, da se obljuba, ki je v programih praktično vseh političnih strank, uresničuje. Od samega začetka procesa smo jasni, da se zavedamo, da je zaradi infrastrukturnih omejitev potrebno prehodno obdobje, a smo hkrati mnenja, da bi se to dalo narediti pred letom 2027. Z amandmajem predlagamo, da se uveljavitev premakne za eno leto, v leto 2026, v katerem se bo tudi zaključil mandat tega državnega zbora. Z drugim amandmajem predlagamo, da se tudi vpeljava zagotavljanja šolskih kosil v okviru javne službe začne prej kot leta 2027. Gre namreč za dolgoletno željo ravnateljic in ravnateljev, občin in tudi Računskega sodišča. Veseli nas, da se tudi velika večina v Državnem zboru strinja, da kosila ne smejo biti tržna dejavnost šol, da se iz prodanih kosil ne bodo več krile plače in vsi stroški ter da se cene kosil od šole do šole ne bodo več razlikovale ter da bomo razbremenili tiste občine, ki morajo zdaj pomagati s sofinanciranjem, da so lahko cene kosil nižje. Z uveljavitvijo javne službe bodo plače kuharjev in kuharic, enako kot to velja za učitelje in učiteljice, financirane iz proračuna. Širitev javne službe zagotavljanja malic tudi na zagotavljanje kosil že s šolskim letom 2024/2025, kot predlagamo v amandmaju, bi bila pomembna tako z vidika odpravljanja anomalij trenutnega sistema kot z vidika postopne reorganizacije zagotavljanja šolskih kosil za vse učenke in učence. Zadnji amandma, ki ga bom predstavila, pa je najbolj urgenten. Gre za pomoč tistim, ki ne morejo več čakati – otroci, ki živijo pod pragom tveganja revščine, pa vseeno niso upravičeni do brezplačnega šolskega kosila. Predlagamo, da že z začetkom naslednjega šolskega leta in ne 365 dni kasneje vsi otroci, ki živijo pod pragom tveganja revščine, dobijo topel obrok. S sprejetjem amandmaja, ki bi 100 % subvencijo razširil na četrti razred za otroški dodatek, bi vsem otrokom iz družin pod ali okoli praga tveganja revščine pomagal takoj. Poziv za čimprejšnje ukrepanje glede brezplačnih kosil za osnovnošolke in osnovnošolce, ki živijo pod pragom tveganja revščine, so po prvi obravnavi zakona, ki ga je predlog prestal brez glasu proti, predsedniku Vlade naslovile številne humanitarne in druge nevladne organizacije, med njimi Karitas, Samarijan in Petka za nasmeh, Zveza prijateljev mladine Slovenije in Zveza prijateljev mladine Moste-Polje, ki so enotnega mnenja, da je topel obrok za najrevnejše potrebno zagotoviti z naslednjim šolskim letom. Podobna poziva sta napisala tudi Slovensko društvo pedagogov in Zveza društev pedagogov Slovenije. Otroci se ne bodo mogli najesti za nazaj, je zapisala Anita Ogulin, ki v včerajšnjem odprtem pismu opozarja, da je humanitarnost le začasna rešitev za lajšanje finančnih stisk družin in da so sistemske rešitve, ki bodo preprečile poglabljanje revščine, nujne. Zato mi na koncu dovolite spregovoriti še nekaj besed o upanju in solidarnosti, o tem, da je v Sloveniji širok konsenz, da si vsi otroci zaslužijo enake možnosti, da niso diskriminirani, da dobijo topel obrok, da lahko udejanjajo pravico po raziskovanju, učenju in izobraževanju. Veseli nas, da živimo v družbi, polni solidarnosti, kjer prispevamo tam, kjer lahko Organizacije, kot so Anina zvezdica, Petka za nasmeh, Upornik, Humanitarček, ZPM Moste-Polje, Karitas, Rdeči križ in druge, kažejo na to, da v Sloveniji veliko ljudi potrebuje pomoč, ampak tudi to, da smo drug drugemu pripravljeni pomagati, zaščititi drug drugega. Anita Ogulin in številni drugi so s svojo humanitarno držo v programe, kot je botrstvo, vključili številne prebivalce in prebivalke naše države, ki jim nekaj evrov na mesec ni težko dati za tiste, ki jih bolj potrebujejo, za katere to pomeni osnovno življenjsko preživetje. A humanitarnost ne odpravlja revščine, revščine, ki je v naši družbi dejstvo, revščine, v katero draginja potiska tudi družine, ki so še pred dvema letoma spadale v srednji razred. 70 % družin, ki pomoč sprejemajo v programu Veriga dobrih ljudi, ima vsaj enega od staršev zaposlenega. Humanitarne organizacije sporočajo, da vsem prošnjam težko ugodijo, zato so potrebni sistemski ukrepi, sistemska pomoč. Poslanke in poslanci, danes imate priložnost, da izkoristite svojo pozicijo, privilegij, da s svojim glasovanjem spremenite življenja mnogih otrok, jim date upanje in zagotovite možnost, da se šolajo brez misli na to, da so svoji družini v breme, ker si želijo v šoli pojesti topel obrok. Danes računamo na vas vsi podpisani pod tem zakonom, danes računajo na vas vse družine, ki s strahom pričakujejo novo šolsko leto kot obremenitev družinskega proračuna. Zaključila bi s spodbudno mislijo, ki jo je pred dvema tednoma izrekla predsednica Državnega zbora. Nikoli ne smemo podleči prepričanju, da se nečesa ne da urediti ali da morda ni primeren trenutek. Danes je ta trenutek in da se! Hvala. Hvala lepa. Predlog odloka je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za izobraževanje, znanost in mladino. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici, kolegici dr. Mirjam Bon Klanjšček. Izvolite.

in Predlog zakona o spremembi Zakona o osnovni šoli, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje po rednem postopku predložila skupina pet tisoč volivk in volivcev. Zaradi vsebinske povezanosti obeh predlogov so predstavnice predlagatelja podale dopolnilno obrazložitev za oba predloga zakona skupaj, prav tako so vsi vabljeni na sejo združili predstavitev svojih mnenj in stališč. Gradivo, ki je bilo posredovano odboru v zvezi z obravnavo obeh predlogov zakona, je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. O obravnavanih predlogih zakonov je Odbor 9. maja letos organiziral tudi javno predstavitev mnenj z namenom opraviti širšo razpravo ter pridobiti mnenja in stališča strokovne in zainteresirane javnosti. Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani so amandmaje vložile Poslanska skupina SDS, Poslanska skupina NSi in Vlada, k Predlogu zakona o spremembi Zakona o osnovni šoli pa Vlada. Predstavnica predlagateljev je v dopolnilni obrazložitvi poudarila, da so brezplačna kosila tema, ki povezuje, saj ta ukrep najdemo praktično v vseh programih in stališčih parlamentarnih političnih strank. Po mnenju predlagateljev bi morala biti šolska prehrana še pred letom 2027 obravnavana kot javna služba in ne kot tržna dejavnost. Predstavnik Vlade je predstavil pilotni projekt osrednje šolske kuhinje, s katerim se bodo preverile okoliščine za zagotavljanje brezplačnih kosil. Če bi se tovrstni način priprave hrane izkazal za uspešnega, bi k njemu lahko pristopile šole, ki bi za to izkazale potrebo in interes. Vlada predlaga, da se zakon začne izvajati 1. septembra 2027. Povedal je, da vlada s predlaganimi amandmaji k predlogu zakona ohranja pojem zunanjih izvajalcev, saj večina, predvsem srednjih šol, pri pripravi prehrane sodeluje z njimi. Predstavnica Direktorata za srednje šole je dodala, da se ministrstvo strinja, da morajo dijaki poklicnih in strokovnih šol v času praktičnega usposabljanja z delom imeti zdravo prehrano. Opomnila pa je, da Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju določa, da je vse, kar se dogaja v času praktičnega usposabljanja, v pristojnosti delodajalca, nadzor pa opravlja Inšpektorat za delo. Ministrstvo tako v sodelovanju z Obrtno zbornico, Gospodarsko zbornico in Inšpektoratom za delo išče rešitev za primere, ko dijaki od delodajalca ne dobijo povrnjenih stroškov za prehrano. Predvidena je sprememba zakonodaje, da bo to postala preverjena obveznost delodajalca. Predstavnik Zakonodajno-pravne službe je ocenil, da amandmaji Vlade ustrezno naslavljajo in odpravljajo pomisleke iz pisnega mnenja Zakonodajno-pravne službe ter da se z amandmaji istočasno v celoti prenaša določitev pravice do brezplačnega kosila za vse učence iz 57. člena Zakona o osnovni šoli v 4. in 13. člen Zakona o šolski prehrani. Opozoril je na pravico učencev do prilagojenega brezplačnega kosila, ki jo izrecno omejuje le na učence z medicinsko predpisano dieto, v nasprotju s temi učenci pa v skladu s predlogom zakona do prilagojenega brezplačnega kosila niso upravičeni učenci, ki običajnega kosila ne morejo uživati, ker se prehranjujejo v skladu s svojim verskim ali drugim prepričanjem. Po oceni Zakonodajno-pravne službe bi bila lahko predlagana ureditev sporna z vidika pravice do nediskriminatornega obravnavanja, zato bi veljalo predlog ponovno proučiti in ga po potrebi dopolniti, to je razširiti krog upravičencev do prilagojenega brezplačnega kosila. Odbor je prejel tudi mnenje Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino, ki predlog zakona podpira. Predstavnik Državnega sveta pa je na seji izpostavil dejstvo, da je koncept prehranjevanja v osnovni šoli v Sloveniji izjema v Evropi ter da takšnega standarda ne dosega veliko držav. V nadaljevanju je govoril o odprtih vprašanjih, ki se pojavljajo v zvezi z izvedbo predlogov zakona, med drugim o vzpostavitvi ustrezne infrastrukture, kadrovski organizaciji, zagotovitvi finančnih pogojev za izvedbo brezplačnih kosil na vseh osnovnih šolah in o vprašanju prostorskih pogojev v šolah. Izpostavil je potrebo po določitvi časovnice postopnega uvajanja predlaganih rešitev. Predstavnik Skupnosti občin Slovenije je izpostavil, da bi sprejetje predlaganih rešitev imele znatne finančne posledice za občine, ki bodo morale investirati v infrastrukturo šolskih kuhinj in jedilnic. Občine ne bodo mogle v vseh javnih zavodih omogočiti prostora za pripravo kosil, saj širitev ni možna v tako kratkem času. Izpostavil je tudi vprašanje zagotavljanja dodatnih kadrov, saj je delavce na trgu težko dobiti. Opozoril je še na problem zavržene hrane in pojasnil, da javni zavodi proizvedejo ogromno odpadkov, ki so dejansko neporabljena hrana, večje število pripravljenih kosil pa bo pomenilo tudi večji obseg odpadne hrane. Predstavnica Konfederacije sindikatov 90 Slovenije je izpostavila, da je prehrana v vzgoji in izobraževanju univerzalna pravica, ki bi morala biti vsem otrokom zagotovljena brezplačno. V Konfederaciji sindikatov se zavzemajo, da kuhinja postane javna služba in ne več tržna dejavnost. Razprava je potekala predvsem o zagotavljanju organizirane prehrane učencem ter dijakom v času praktičnega usposabljanja z delom, širjenju pravice do brezplačnega kosila za dijake in vprašanjih glede pilotnega projekta osrednje šolske kuhinje. Vladna koalicija je k 13. členu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani vložila predlog za amandma odbora, ki določa, da bi s 1. 9. 2024 zagotovila brezplačno kosilo učencem, ki živijo v gospodinjstvih, pri katerih povprečen povprečen mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje četrtega dohodkovnega razreda, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Do subvencije v višini 50 % pa bi bili upravičeni vsi, pri katerih povprečen mesečni dohodek na osebo ne presega zgornje meje petega dohodkovnega razreda. Odbor je sprejel vložene amandmaje Vlade k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani, sprejel pa je tudi amandma Poslanskih skupin SDS in NSi k 2. členu. Odbor ni sprejel amandmajev Poslanske skupine SDS k 1. in 11. členu, brezpredmetni pa so postali amandmaji Poslanske skupine SDS k 3., 4., 5. in 12. členu. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih navedenega predloga zakona ter jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je pripravljeno besedilo dopolnjenega Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani. Dopolnjeni predlog je sestavni del poročila odbora. Odbor je sprejel tudi vložena amandmaja Vlade k Predlogu zakona o spremembi Zakona o osnovni šoli in glasoval o vseh členih predloga zakona ter jih sprejel. Glede na sprejeta amandmaja je pripravljeno besedilo dopolnjenega Predloga zakona o spremembi Zakona o osnovni šoli. Dopolnjeni predlog zakona pa je sestavni del poročila odbora. Hvala lepa. lepa. Za predstavitev mnenja o obeh predlogih zakonov dajem besedo predstavniku Vlade, in sicer dr. Borisu Černilcu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. Izvolite.

Na področju prehranjevanja otrok v osnovni šoli bi rekli, da imamo v Sloveniji izjemno rešitev, izjemen koncept in na začetku bi vam rad v nekaj številkah šolsko prehranjevanje tudi predstavil. Če je v osnovno šolo vpisanih 199 tisoč otrok, potem jih samo 2 % ni prijavljenih na šolsko malico. To pomeni, da vsak dan prevzame šolsko malico okoli 195 tisoč otrok, od tega jih je 97 tisoč upravičenih do 100 % subvencionirane malice. To predstavlja nekaj manj kot polovica vseh otrok v osnovni šoli. Seveda lahko osnovna šola kot dodatno ponudbo ponudi oziroma organizira tudi zajtrk, popoldansko malico in pa kosilo. Na kosilo je v slovenskih osnovnih šolah prijavljenih 167 tisoč otrok. To je slabih 84 %, ampak naj vas številka ne zavede. To ne pomeni, da gredo otroci vsak dan na kosilo, prijavljeni na kosilo so lahko tudi samo enkrat na teden. Od teh 167 tisoč otrok jih ima subvencionirano kosilo 21,5 %, kar v številki predstavlja slabih 43 tisoč otrok. Če se opredelim do predlaganih sprememb zakona. Predlagane spremembe zagotavljajo pravico do 100 % subvencioniranega kosila za učence v osnovni šoli, ki osnovno šolo redno obiskujejo in so na kosilo tudi prijavljeni. Pomembno je tudi to, da je obligacija otroka, učenca v osnovni šoli, da pravočasno kosilo odjavi oziroma ga prevzame. Če tega ne stori, bo moral ta obrok tudi plačati. V današnjem trenutku imamo v slovenski osnovni šoli nekaj težav. Te težave so predvsem z ustreznimi kuhinjskimi zmogljivostmi, z velikostjo jedilnic, seveda imamo problem, da nimamo dovolj kadra v kuhinjah in primerne tehnologije. Zato predlagamo, da v treh mesecih po uveljavitvi predlaganega zakona objavimo razpis za izvedbo pilotnega projekta v srednješolske kuhinje, s katerim seveda želimo preveriti sodobnejši način priprave hrane za več vzgojno-izobraževalnih zavodov, in to takšen način sodobnejše priprave hrane s kakovostnim obrokom. Imeli bi osrednjo šolsko kuhinjo, ki bi bila organizirana v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu in bi lahko suportirala več osnovnih šol v bližini z ustrezno zdravo prehrano oziroma zdravim kosilom. Omogočili bi centralno naročanje prehrane, seveda uporabo lokalno pridelane kakovostne hrane in tudi uporabo ekoloških živil, predvsem pa tudi boljši izkoristek časa in opreme. Na področju opreme je prišlo do velikih tehnoloških napredkov, opažamo pa, da se kuhinja v slovenski osnovni šoli pravzaprav temu zelo počasi prilagaja. Načrtujemo, predvidevamo, želimo si, da bi bilo manj zavržene hrane in da bi seveda upoštevali tudi trajnostni vidik. Če bi se projekt izkazal za učinkovitega bodo lahko šole, tiste, ki bodo izkazale potreben interes, pristopile k takšni pripravi in izvedbi prehrane oziroma kosila. K sedanjim spremembam Vlada predlaga začetek izvajanja zakona s 1. septembrom leta 2027. V tem vmesnem času, tudi v času, ko bi tekel pilotni projekt, podpiramo postopnost uvajanja subvencioniranega kosila tako, da bi vpeljali subvencionirano kosilo za četrti dohodkovni razred in 50 % subvencioniranega kosila za peti dohodkovni razred. Načelno s predlaganimi vsebinami Vlada podpira predlagani zakon. Hvala. Hvala lepa. S tem zaključujem skupne uvodne predstavitve k 8. in 9. točki dnevnega reda. Ker je Državni zbor na 7. seji opravil splošno razpravo o obeh predlogih zakonov, predstavitve stališč poslanskih skupin niso možne. V zvezi z 9. točko dnevnega reda vas obveščam, da amandmaji k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembi Zakona o osnovni šoli niso bili vloženi, zato zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Zaradi potrebe po sočasnem sprejetju obeh predlogov zakonov bo lahko Državni zbor odločanje o Predlogu zakona o spremembi Zakona o osnovni šoli šoli opravil šele takrat, ko bo že odločil o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani. S tem prekinjam 8. in 9. točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 8. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani v okviru rednega postopka. Prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 27. junija 2023.

Predlagateljica se je prijavila k besedi, tudi sicer je interes, zato bom najprej pobrala prijave, potem pa dala besedo predlagateljici. Začenjam s prijavo. Sedaj dajem besedo najprej predlagateljici, izvolite. Amandma k 12. členu: »Spremenjeni tretji odstavek 4. člena zakona se začne uporabljati 1. septembra 2024.« S tem amandmajem želimo šolska kosila zagotoviti v okviru javne službe s 1. septembra 2024, torej s šolskim letom 2024/2025 in ne šele leta 2027. Da bi se tudi šolska kosila tako kot šolske malice zagotavljalo v okviru javne službe, je dolgoletna želja ravnateljev, ravnateljic ter občin. To predlaga tudi Računsko sodišče, ki je v zbirnem poročilu Ravnanje s hrano v osnovnih šolah to predlagalo že leta 2018. Kaj pomeni javna služba in zakaj je pomembna, ko govorimo o enakih možnostih za vse? Trenutno se zagotavljajo kosila v okviru tržne dejavnosti, kar je neprimerno, saj so sestavine, materialni stroški in plače kuharjev ter organizatorjev šolske prehrane financirani iz cene kosila. Cene kosila se od šole do šole razlikujejo, ponekod s ciljem zniževanja cen plače in stroške sofinancirajo To pomeni, da je dostopnost kosila zelo odvisna od občine, v kateri otrok obiskuje šolo. To pomeni, da se cene razlikujejo glede na to, katero šolo otrok obiskuje, v katero šolo hodi, v katerem kraju je njegova šola. Stari starši, ki si v eni občini kosila ne morejo privoščiti, bi si v drugi občini morda kosilo lahko privoščili. Z uvedbo javne službe bi anomalijo v tem delu odpravili. Z javno službo bi bile tudi plače kuharjev in kuharic financirane iz državnega proračuna, enako kot to velja za plače učiteljic in učiteljev. Ker so plače delavcev fiksne, pomanjkanje sredstev lahko povzroči varčevanje s sestavinami, kar zdaj vpliva na kakovost obrokov. Zato čimprejšnjo uvedbo javne službe vidimo kot nujen ukrep, ki bi prispeval h kvalitetnejšim obrokom. S sprejetjem amandmaja bi se občine, ki trenutno sofinancirajo zagotavljanja kosil, razbremenilo teh izdatkov. Predvsem pa bi bilo sprejetje tega amandmaja pomembno z vidika postopne spremembe organizacije zagotavljanja šolskega kosila na poti do tega, da bo brezplačen topel obrok na voljo vsem učenkam in učencem.

Pogosto tukaj slišimo, da lačnih otrok v Sloveniji ni. Pa so, žal. Kot tudi obstajajo otroci pod pragom revščine, vprašajte Zvezo prijateljev mladine, Rdeči križ, Karitas, kogarkoli. Obstajajo raziskave, resne raziskave, ki kažejo, da tudi v šolskem okolju obstajajo otroci, ki prihajajo v šolo lačni. Tako kaže zadnja raziskava o pismenosti v Sloveniji, ki je za obdobje 2016–2021 pokazala, da se delež otrok, ki prihajajo v šolo lačni, zvišuje. Začeli smo z neko reformo in dajmo jo tudi končati, kajti sredstva so, treba jih je samo prerazporediti. Gre za civilno pobudo in tudi v koalicijski pogodbi smo se zavezali, da bomo sodelovali z nevladnimi organizacijami in s civilno družbo. Ne gre tukaj samo za vprašanje brezplačne prehrane oziroma subvencionirane šolske prehrane, ampak gre za vprašanje brezplačnega šolstva kot koncepta. Da ne bomo že v najbolj zgodnji fazi ustvarjali socialnih razlik med otroci, med mladimi in da poskrbimo, da teh otroci v tej ranljivi, nežni otroški fazi ne bodo občutili. Najranljivejše je treba zaščititi takoj, še letos. Amandma k 13. členu tako tudi ureja, s 1. septembrom 2023. Za ostale otroke je v tem roku žal zmanjkalo sape, saj prioritete proračuna diktirajo drugače, več za raketne sisteme, več za budžet političnih strank, žal, nimamo pa za šolska kosila. Tukaj bom uporabila pacifistično geslo Hrana, ne bombe! Nimamo za subvencije za otroška kosila, imamo pa poslanci subvencionirana kosila. A to kaj pove? Lakota bistveno vpliva na šolske dosežke otrok, tu ne rabimo nobene posebne analize, da to ozavemo. Šolska prehrana ima tudi vlogo socialnega korektiva, s katerim otrokom iz iz deprivilegiranega okolja omogočamo, da od pouka odnesejo znanje. Ne smemo normalizirati razslojevanja otrok v šolah po njihovem socialnem statusu. Ne smemo pristajati na koncept in dikcijo lidlčkov, ki jih ustvarjajo naše buržoazne elite. Konec koncev smo v koalicijsko pogodbo zapisali, v osnovni šoli bomo zagotovili brezplačno prehrano. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima poslanec Damijan Zrim. Izvolite. DAMIJAN ZRIM (PS SD): Spoštovana predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi! Jaz bom mogoče začel v slogu mojih predgovornikov: Kosila za vse, ne le za peščico. To je bilo obljubljeno tako s strani konservativnih strank, tako je bilo obljubljeno s strani liberalnih strank, to je bilo obljubljeno s strani levih strank. To področje, področje kosil za otroke, mislim, da ne bi smelo biti ideološko polje političnih bojev, temveč naša skupna zaveza, da to področje enkrat za vselej uredimo. Ne moremo tukaj očitati, da nismo imeli pri tem podpore opozicije, kajti stranka SDS je prva vložila tako pobudo v Državni zbor, katero smo, zaradi določenih tehničnih pomanjkljivosti zavrnili. Koalicija se je zavezala, da bo to področje uredila, tu na mizi je in ga bo tudi uredila danes. Predstavniki Inštituta 8. marec so s pomočjo volivk in volivcev ta proces zgolj nekoliko pospešili. Ampak kot vse politične stranke smo imeli tudi Socialni demokrati ta program, program, ki ni zgolj predvideval brezplačna kosila za vse, ampak program, ki se mora brati v celoti. Torej ne moremo naslavljati samo tiste populistične zadeve, ki se pač slišijo fajn, so koristne za vse državljanke in državljane, da se ne bi tukaj narobe razumeli, ampak hkrati moramo tudi gledati na druge zadeve – kako bomo uredili davčno reformo, ki bo prinesla, da bomo lahko ta brezplačna kosila tudi plačevali. Kajti nič ni brezplačno v tej državi, nikjer na svetu, vsaj takega sistema še ne poznamo, zato moramo gledati zadevo širše, kako jo bomo naslovili, naslovili tudi ostale reforme. Jaz upam tudi na civilno družbo, da nam tudi pri ostalih zadevah pripomore, kot je pripomogla pri brezplačnih šolskih kosilih. Danes imamo eno lepo priložnost, da to področje enkrat za vselej v tem mandatu zapremo, da se lahko posvetimo preostalim zadevam, kajti v tem Državnem zboru je bilo o brezplačnih šolskih kosil povedano že preveč. To bi morali že zdavnaj urediti oziroma enkrat se je že uredilo, potem se je to spet zavrnilo in zdaj spet urejamo, mislim, da enkrat za vselej. Kot sem že omenil, to področje ne sme biti ideološko, da tukaj gledamo s strani levice, sredine in desnice in se poskušamo na nek način prikupiti z dobrimi idejami volivkam in volivcem. Ne, to bomo uredili, kajti to je bila skupna zaveza vseh. Hvala.

Čez dva meseca, dobra dva meseca se začne novo šolsko leto, stanje pa je sledeče. 19. junija pred osmimi leti, torej smo zelo, zelo blizu neki obletnici, se je v Državnem zboru opravila prva obravnava spremembe predloga novele ZUPJS, ki je otrokom v osnovni šoli zagotavljal višjo subvencijo. Do takrat je bila subvencija osnovnošolskega kosila zgolj za prvi dohodkovni razred, kar je pomenilo v bistvu precej borno reč. Po približno dveh letih razprav, iskanja rešitev, smo končno potem sprejeli, da je tretji dohodkovni razred padel v to subvencijo. ker smo bili takrat predlagatelji, vem, da je ta tretji dohodkovni razred takrat zagotavljal subvencijo kosila otrokom pod pragom tveganja revščine, ampak kaj se je zgodilo kasneje?

in sicer prej je bilo to določeno procentno glede na povprečno plačo in vsakič, ko se je povprečna plača dvignila, so se te meje tudi nekako dvigovale. Takrat je politika nekako odločila, da to ni ustrezno. Določila je nominalni znesek, kar je povzročilo velik izpad otrok iz subvencije, ki pa bi bili, če bi veljal star sistem, še vedno upravičeni do subvencije. Še več, v istem zakonu se je določilo, da se ta del ne bo usklajeval vsaj eno leto, kar je pomenilo, da so se nominalni zneski takrat postavili na izračun življenjskih stroškov iz leta poprej, torej leta 2016, hkrati pa je bilo v zakonodaji določeno to, kar sem rekel, da se eno leto ne bo usklajevalo. Končni rezultat je bil, da se ti nominalni zneski, ki so bili že v osnovi postavljeni prenizko, potem niso naslednji dve leti usklajevali. In to je problem tudi danes. To je ta problem, o katerem govorimo. In to je ta problem, ki ga moramo nasloviti čez dva meseca. Bistveno vprašanje pri tem je, ali smo tega sposobni, ali imamo željo. Do odbora, matičnega delovnega telesa, smo se nekako uskladili, našli rešitev za šolsko leto pa vendar ti otroci trenutno še vedno ostajajo izven subvencioniranega šolskega kosila. Jaz si ne bi želel, da smo del politike, ki je bila tudi takrat, ki je spremenila to osnovno zakonodajo leta 2017, predvsem na podlagi varčevanja, ni bilo drugega razloga. Na podlagi tega, da ni denarja, se je iz sistema subvencij takrat izključilo ogromno število otrok. Čez dva meseca se bo začelo šolsko leto in vprašanje je povsem enostavno. Smo za to, da delamo drugače, smo za to, da zagotovimo otrokom pod pragom tveganja revščine subvencijo kosila? In to brez nekih dodatnih iskanj, opravičil, kako je zavržena hrana problem. Spomnim se osem let nazaj, ko smo se pogovarjali o dvigu meje subvencije, je bila zavržena hrana prav tako problem. Zavržena hrana večkrat pride na dnevni red takrat, ko se pogovarjamo o revnih otrocih. Lahko pa pogledamo za nazaj, ta debata je bila odprta pred osmimi leti – kaj se je glede zavržene hrane storilo do sedaj v teh osmih letih. Zato sem prepričan, da debata o zavrženi hrani ob tematiki subvencioniranja toplega obroka za osnovnošolce pri pragu tveganja revščine ni primerna. Prav tako si želim, da v teh debatah ne bi govorili o problemu implementacije, kako šole ne bi mogle zagotoviti, in predvsem, da ni denarja.

Brezplačnega kosila ni. Vsako kosilo nekdo enkrat plača. Brezplačnega kosila ni. Tudi če si sami proizvajamo hrano za svoja kosila, je tudi tja vloženo nekaj časa in ponavadi tudi denarja. Tako da najprej razčistimo to dilemo – brezplačnega kosila ni. Tudi starši otrok, ki so že zdaj upravičeni ali pa ki bodo upravičeni do 100 % subvencije kosila ali pa so že zdaj upravičeni do 100 % subvencije malice, plačajo to na nek način, posredno, saj plačajo prispevke in davke na svoje prihodke, razen če so res prejemniki denarnih socialnih pomoči in so najšibkejši, pa tudi to na nek način slejkoprej v svoji aktivni dobi plačajo. Brezplačnega kosila ni. Naša družba je družba blaginje. Slovenija je država blaginje. Slovenija je dovolj bogata, da zagotovi tudi plačilo obrokov tistim članom družbe – v tem primeru se danes pogovarjamo o osnovnošolcih –, da jim plača kosilo, ki si ne morejo sami privoščiti ali pa si to težje privoščijo. Gotovo Slovenija je tako bogata in tako razvita država, da ta denar ima. V Novi Sloveniji pravzaprav samo idejo, ki ima cilj, da so otroci primerno prehranjeni, da uživajo zdrave in tople obroke, če že do tega nimajo dostopa doma v polni meri, vsaj v šoli, to je ključno za njihov dober psihofizični razvoj in tudi vse ostalo intelektualno delo, ki jih pač v šoli spremlja in zaradi tega v šoli so, V Novi Sloveniji smo tudi večkrat sprejeli predlagatelje oziroma predstavnike predlagateljev zakona, kjer smo jih temeljito izprašali ali pa tudi soočali z dejstvi, tudi s posledicami, z realnostjo na terenu glede te problematike. In tu prehajam na drugi del moje razprave, ko vseeno želim sporočiti, da ne pristajamo v Novi Sloveniji na to, da ne bi smeli govoriti o tem, ali imamo mi možnost izvajati ta zakon. Ali imamo možnosti v naših občinah, v naših osnovnih šolah resnično izvajati ta zakon? Da se nam ne bo zgodilo, tako kot že na številnih področjih, da smo sprejeli sicer dobronamerne zakone, ki pa v praksi nikoli niso v redu zaživeli, ker potem so spet nove težave. In tu, v redu, moram reči, da niso krivi predlagatelji ali pa predstavniki predlagateljev, ampak spoštovana koalicija, vas gledam, to je pa zdaj vaša naloga. Če se pogovarjamo o tem, da je potrebno to zagotoviti in če je nek, lahko rečem, konsenz vsaj v smislu, da nihče močno ne nasprotuje temu, vsaj tako jaz razumem to debato, potem je, spoštovana koalicija, na vas, da pomagate občinam, ki so ustanoviteljice osnovnih šol, da do dneva začetka uporabe oziroma izvajanja tega zakona lahko zgradijo, razširijo in tako naprej jedilnice v osnovnih šolah. Ampak pazite, naloga ne bo lahka, kajti občine ste že zdaj pustili, lahko rečem, relativno same v svojih finančnih stiskah, energetska draginja, draginja hrane in tako naprej. Povprečnina oziroma glavarina se ne veča, naj bi živeli celo župani od prihrankov, tudi osnovne šole. Tisti, ki ste svetniki ali pa drugače aktivni v svojih občinah, veste, da se tudi osnovne šole in drugi javni zavodi zelo težko spopadajo s to draginjo, da ne omenjam vseh drugih problemov in izzivov. Vaša odgovornost je, da omogočite, če se podpre ta zakon, da bo možno tudi res zagotoviti dostojno uživanje teh obrokov, ki bodo stoodstotno subvencionirani za večje število otrok. Tu ne pristajam na to, da se o tem ne sme govoriti, jaz mislim, da je prav, da se slona v dvorani omeni in da tudi vi v skladu s svojimi možnostmi in odgovornostmi ukrepate. Tudi ne pristajam na to, da ne bi smeli govoriti o zavrženi hrani. Spoštovana kolegica Vida Čadonič Špelič, ki je predsednica Odbora za kmetijstvo, skupaj z ministrico za kmetijstvo pravzaprav letos še posebno pozornost daje temu preprečevanju zavržkov hrane. In kolikor razumem, spoštovani predlagatelji zakona, je tudi na to opozorjeno oziroma je to vsebovano v zakonu. Če prav razumem, če sem pozorno prebral, je ena varovalka, da se ne bi to hrano vnemar puščalo, tudi to, da se mora upravičenec prijaviti na ta obrok. In prav je, če ga ne prevzame, če je obrok pripravljen in se ga ne prevzame, da se to plača. Mi moramo vse naše mlade, vse naše šolarje navaditi tudi na odgovoren odnos do hrane. In prehajam na zaključni del svoje razprave. Še vedno trdim, da smo pa prvi v vrsti vzgoje kulture prehranjevanja starši. In mislim, da je tu priložnost, spoštovani predlagatelji, ki je morda niste čisto izkoristili, da več nagovarjate nas starše, da nas podprete v tem, kako svoje otroke pripeljati do tega, da bodo znali izbirati hrano. To pomeni vsebino, kakšno hrano jem, koliko je pojem, kolikokrat na dan. Torej kultura uživanja hrane. Izjemno pomembna za vse nas, predvsem pa za naše šolske otroke. Hvala.

Morali bi, ampak ne ob zagotavljanju subvencije revnim otrokom, ne samo takrat, ponavadi se to povleče na plan takrat. In jaz sem vprašal, leta 2015 smo povečevali upravičenost do subvencije in se je to vprašanja spet nekako navleklo na te otroke v smislu, da zdaj bo pa ogromno zavržene hrane več. Ne pristajam na to. Ja, je pa moje vprašanje, kaj se je od 2015 do danes naredilo zavržene hrane. Takrat se je govorilo o zavrženi hrani. V osmih letih bi najbrž morali storiti precej. In ne da danes spet, ko govorimo o revnejših otrocih, govorimo o tem, kako bodo povzročili kupe zavržene hrane. O tem sem govoril.

Tudi sam sem prepričan, da smo dosti bogata država, da nudimo brezplačne tople obroke za osnovnošolce.

ta kraj šole običajno bližji, in pridejo domov ob štirih, petih, marsikateri, če ima kakšno obveznost, tudi ob šestih in je tisti prvi topli obrok doma kosilo, pogreto, šele ob šestih, sedmih. Škoda, ker je tukaj naša stranka že v preteklosti, leto, dve leti nazaj, predlagala podobno zadevo, zraven pa smo naslavljali tudi srednješolce. To bi moralo biti obvezno tudi tukaj noter. Prepričan sem, da bi morali izkoristi v vmesnem času, ko marsikatere še ne bodo imele povečane jedilnice, kuhinje, tudi zunanje izvajalce. Ne vem, zakaj tak odpor za nudenje toplih obrokov s strani zunanjih izvajalcev. Tukaj so marsikateri domovi ostarelih, ki imajo mogoče še proste kapacitete, tudi gostilniški obrati, hotelski obrati imajo svoje kuhinje, pa bi lahko nudili v vmesnem času, dokler se osnovne šole ne prilagodijo. Tukaj je rečeno, da bi se neko splošno veliko jedilnico naredilo, javno. Tudi to je varianta. Verjetno pa bi lahko izkoristili tudi tiste zadeve, ki sem jih prej omenil. Tudi na vprašanje na odboru 8. marca, zakaj niso vključili tudi srednješolcev, je bilo rečeno, da so do sedaj naredili študijo samo za osnovnošolce, do srednješolcev še niso prišli. Pa upam, da boste čim prej prišli, da vključite tudi njih, ker srednješolci se še bolj razvijajo v tem obdobju srednje šole in nujno potrebno bi bilo, da se poskrbi tudi za njih. Hvala.

povedal, kakšno naj bi bilo tolmačenje brezplačnih malic ali kosil. Nič v državi ni brezplačno, ker nič ne pade z neba. Vse moramo tako ali drugače financirati starši ali pa vsi davkoplačevalci na vseh področjih. Vprašanje je samo, kaj si vlada da za prioriteto. Če si vlada da za prioriteto, kakor sem jaz razumela ob večkratnih poskusih zagotavljanja brezplačnih obrokov osnovnošolcem, ki so jih vložili kolegi iz Poslanske skupine SDS, da boste pripravili sistemski zakon, ki ki bo dober in bo zagotavljal brezplačne obroke, bi rekla, da ste se odločili, da je prioriteta zagotovo skrb za mlade, za mladi rod, ki trenutno obiskuje osnovno šolo, in da boste to sprejeli brez takega dolgoletnega odmika, da je to vaša prioriteta in bo s tem 1. septembrom letošnjega leta to že začelo veljati. Žal ugotavljamo, da ste zakon premaknili v leto 2027, seveda, ko mogoče nikogar več v tej dvorani ne bo in se bo gledalo, kdo je tak zakon sprejel in od kje se bodo zagotovila sredstva. Veliko Veliko je res razprav na to temo, kaj mora država zagotoviti. Ali mora zagotoviti istočasno tudi brezplačne učbenike, če govorimo o brezplačni osnovni šoli, šoli, pokriti tudi vse ekskurzije, šolo v naravi, CŠOD in tako naprej? To so finančna bremena, ki jih starši plačujemo. To ni tako majhen znesek poleg vseh ostalih. In se mi zdi, da če govorimo o brezplačni šoli, je potrebno seveda o tem tudi razmisliti. Rada bi se dotaknila samo tega, da imajo najšibkejši že danes brezplačna kosila, in to seveda do vključno 442,94 evrov na družinskega člana, to je povprečni mesečni dohodek na osebo. imajo praktično že danes, najšibkejši, brezplačna kosila že vsa leta, že vsa leta. Zdi se mi prav, da se v koaliciji dogovorite, kaj je vaša prioriteta. V Novi Sloveniji pa bomo podprli amandma, ki govori, da se zadeve uredijo že z letošnjim letom za tiste, ki so v četrtem dohodkovnem Najlepša hvala. Besedo ima poslanec Jožef Lenart, izvolite. JOŽEF LENART (PS SDS): Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Lep pozdrav tudi prisotnim! Spoštovanje do predlagateljev. Nekako imamo pred seboj spet zakon o dopolnitvah Zakona o šolski prehrani. Če se morda dotaknem, kaj se je dogajalo v času od septembra 2022 in naprej. Septembra smo imeli v razpravi zakon, ki ga je vložila Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. Seveda ni bil identičen temu, kar so sedaj predlagali v Inštitutu 8. marec. marec. Bi pa bilo morda zanimivo, da tisti razpravljavci, predvsem poslanci iz koalicije, pogledate razprave, kako ste takrat razpravljali, tudi kateri iz Levice,

z letom 2027, ampak 1. septembra 2024. Tako da verjamem, da je naša koalicija in pa seveda tudi vlada sedaj dobila že nekaj kilometrine po letu in nekaj in da bo sedaj lažje ugotavljala, kaj so težke zadeve, kaj so lažje zadeve, in pa predvsem, da začne vladati, da sama vlaga, tako kot ste se pogovarjali v koalicijskih pogodbah, rešitve in ne in ne da čisto vse podpre, kar je slišati na ulici. Se pravi, to je velika težava te vlade, da vse, kar je takrat pred volitvami obljubljala na ulici, sedaj pa seveda prihajajo te, bom rekel, težnje in zahteve. Kot ni mogoče nobeni vladi upoštevati vseh predlogov iz opozicije, ker ima nekako začrtano svojo rdečo črto, program, tako tudi ne more upoštevati vsega, kar si dejansko izmisli neka nevladna ustanova ali pa tudi Inštitut 8. marec. Še enkrat, verjamem, da imamo tukaj notri vsi dovolj socialnega čuta, da se zavedamo, da je potrebno socialno šibkim pomagati. Tudi v Slovenski demokratski stranki in tudi sam sem za to, da bi se v nekem doslednem roku dejansko zagotovilo to brezplačno prehrano ali pa tudi kosilo, saj ni tako pomembno. Prej sem že povedal, zakaj določene stvari ne gredo, in to smo napovedali že vnaprej. Zato ker samih jedilnic in pa samih kuharjev ni mogoče v momentu pridobiti in pa zaradi tega, ker določeni projekti, ko se dogradnja šol, neke kuhinje, neke jedilnice začne, znajo trajati tri do pet let, stroški so pa enormni. Kajti ne vem, poglejte eno mestno jedro v starem mestu, kjer so potrebna ne vem kakšna soglasja, preden se pride do gradbenega dovoljenja. Torej tudi vlada dejansko ne podpira tega amandmaja, navaja pa, da je dejansko pilotni projekt osrednje šolske kuhinje, ki bi lahko pripravila večje število zdravih obrokov za več vzgojno-izobraževalnih zavodov. Glede tega se pa moram strinjati.

tako naprej –, da več kot tretjina šol nima pogojev, to je dejansko predsednik Združenja ravnateljev, verjetno ve, kaj povedo njihovi vodja prehrane in potem njemu ravnatelji. Torej še enkrat govori tudi, da je sedaj dobro urejeno. Jaz ne trdim, da je vse optimalno. Tudi verjamem, da enkrat, ko zakonsko podlago naredimo, ne more biti vrhunska, idealna, stoodstotno pravična za vsakega udeleženca, za vsakega otroka in za vsako družino, to bo težko. Ampak potem, ko pa to dejansko tukaj skozi spravimo skozi zakonodajno telo, potem pa šele pride do implementacije v praksi in tam se pa lahko dostikrat zatakne. Zato, če so neki zakoni napisani nerealno in se potem ne izvajajo, potem s tem nismo naredili nič, to so samo lepe besede, pa tukaj popravljen zakon tretjič ali četrtič. Tudi tale gospod Gregor Pečan še opozarja na metanje hrane. Opozarja tudi na to, da naj si niti ne domišljata ta vlada in koalicija, da bi imeli dva obroka, se pravi enega bolj vegetarijanskega, enega pa takšnega kot do sedaj. Naj si niti ne domišlja, ker to sploh ni izvedljivo ne v šoli ne v vrtcu, zaradi tega, ker dejansko, ko se otroci v četrtek prijavijo na svoj vegetarijanski obrok, če bi bil, potem oni dejansko morajo v istem dnevu nabaviti toliko in toliko zelenjave. Poudarja pa tudi, da se v vrtcu in osnovni šoli ravno vegetarijanskih zadev stran, se pravi, največ se zmeče, žal, stran zelenjave, ne marajo. Ti moraš to otroke doma začeti vzgajati, da bodo začeli bolj zdravo jesti, in seveda potem to lahko tudi v šoli v nekem doslednem roku seveda uvedeš. Tako da jaz nikakor ne podpiram zadev, da bi prišlo do tega, da bi se vrglo še več hrane stran. Tudi ne podpiram zadev, da bi prišlo do tega, da bi se še bolj slabo prehranjevali otroci, da bi bila slabša kvaliteta hrane, da bi bilo manj slovenske hrane. Zaradi tega seveda

Najlepša hvala, predsednica. Lep pozdrav vsem! Jaz mislim, da bi si na začetku morali razjasniti nekaj pojmov. Prvič, kaj so brezplačna kosila? Pač so brezplačna za tiste, ki jih uporabljajo. Seveda jih vsi plačujemo, kot veliko večino stvari, zato pa imamo državo za to, da stvari funkcionirajo. Brezplačna kosila so korak k nekemu širšemu idealu, in to je brezplačni osnovni šoli. In zakaj bi morala osnovna šola biti popolnoma brezplačna? Zato ker je to prostor, ki je osnovni prostor sekundarne socializacije, kjer se otroci, tisti, ki bodo nekoč soustvarjali in gradili našo družbo, navajajo tega, kako družba deluje. Že tukaj imamo danes velike težave, ker že v osnovni šoli obstaja velika razslojenost, velike razlike med tistimi, ki si stvari lahko privoščijo, in tistimi, ki si jih ne morejo. Tu začnemo pri kosilih, začnemo pri šolskih izletih, začnemo tudi že pri učbenikih in šolskih potrebščinah in tako naprej. Tako da, če bi zares želeli zasledovati nek napredek v 21. stoletju, kjer bi morali graditi na tem, da so otroci v bistvu ključ za razvoj in za uspeh neke družbe, bi morali strmeti k brezplačni osnovni šoli kot taki, kjer ne bodo proizvajale stiske, ker se ne bodo proizvajala razslojevanja glede na družbeni in premoženjski status in tako naprej. Zato so brezplačna kosila pravzaprav zelo pomemben korak. Korak, ki bo omogočil, da se že vsaj na tej osnovni točki izniči ta razlika med tistimi, ki si lahko privoščijo, da v šoli jedo topel obrok, in tistimi, ki si tega pač ne morejo privoščiti. Poslušati o tem, da ni lačnih otrok, da bo zavržena hrana, da otroci ne jedo in tako naprej, je po moji oceni v tem trenutku popolnoma neprimerno. Neprimerno predvsem zaradi tega, ker očitno obstajata dva svetova, svet nekih institucionalnih videnj na to, kako stvari funkcionirajo, in svet, bom rekel temu, terena. Lahko poslušate številna pričevanja humanitarnih organizacij, dobrodelnih organizacij, centrov za socialno delo in vsega živega, ki vam dnevno ali pa vsaj tedensko povedo, da lačni otroci v šolah obstajajo. In mislim, da zanikanje tega dejstva ne bo pripeljalo k temu, da izboljšamo stvari. Izboljšamo pa jih lahko s tem, da jim vsaj deloma zagotovimo, da se ta brezplačnost zgodi. Ta predlog tako, kot je zdaj po dobrega pol leta obdelovanja v tem Državnem zboru pristal, ni več idealen idealen ali pa tisto, kar bi si želeli, ima pa neke nastavke, ki omogočajo to, da nadgrajujemo ta koncept brezplačnega kosila. Tisto, kar lahko naredimo na tej seji, je to, da zagotovimo subvencije predvsem za tiste, ki so trenutno pod pragom tveganja revščine in do subvencije niso niso upravičeni, predvsem tisti iz četrtega dohodkovnega razreda in tudi del petega dohodkovnega razreda. Jaz upam, da bo pilotni projekt, kot si ga je zamislilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, lahko dal neke rezultate. Bistveno bolje bi seveda bilo, če bi lahko ta projekt zagnali po celotni šolski mreži v nekem doglednem času in zagotovili seveda tako kuhinje kot jedilnice v vsaki osnovni šoli. To sem spraševal takrat še ministra ministra Papiča, ko je bil še resorni, že oktobra lani ali novembra lani, kakšni bodo načrti, ampak očitno je ta zalogaj prevelik. Je pa ta razprava, ki jo imamo danes, se pravi, o pomenu osnovne šole, tudi razprava na nek način o družbenih prioritetah, ki si jih moramo zastaviti kot družba. Po moji oceni ali pa po naši oceni so mladi, predvsem otroci, ki obiskujejo osnovne šole, verjetno ena ključnih ki bi ga morala imeti vsaka družba in vsaka država, prav tako starejši in tako naprej. Skratka, pogovarjati se o nekaj 10 milijonih, kolikor kolikor bi stal ta ukrep za četrti in polovico petega dohodkovnega razreda, v času, ko dajemo ali pa dosegamo skoraj milijardni proračun za obrambo, je po moji oceni najmanj hinavsko, če ne kaj drugega. Mislim, da bi družbene prioritete morali postaviti na tak način, da bomo seveda znali navigirati med različnimi družbenimi potrebami, ki jih imamo v tej družbi. Ampak, kot rečeno, mislim, da tiste temelje solidarnosti bi pa morali vseeno zgraditi na tako močen način, da bodo stali, in to dlje časa. časa. Kot so dejali predstavniki predlagateljev na začetku, bi to moral biti predlog, ki združuje, ki povezuje, in jaz tudi upam, da bo ta današnja razprava, predvsem pa glasovanje zvečer pokazalo ravno to, da se bomo znali okoli tega predloga združiti. Ker je to predlog, ki omogoča, da se zmanjšajo razlike v osnovni šoli. Ker je to predlog, ki omogoča, da bo manj otrok trpelo zaradi svojega socialnega in materialnega statusa. To je predlog, ki jim bo omogočil, da bodo imeli zagotovljen topel obrok in se jim ne bo treba sramovati, če tega ne bodo mogli imeti ali pa da bi zanj prosili. Predvsem pa je še ena stvar pomembna. V tej debati velikokrat slišimo, da se marsikatera šola pa tudi nekatere druge dobrodelne organizacije trudijo, da ti otroci dobijo hrano, tudi če niso do nje upravičeni ali si je ne morejo privoščiti. Jaz mislim, da je to ena najbolj zgrešenih logik, ki jih spremljamo že dolga desetletja v tej državi. Se pravi, da se tisto, kar so osnovne naloge in stvari, ki bi jih morala zagotavljati država, outsourca ali pa prenaša na dobrodelnost, na humanitarnost ali pa na nevladne organizacije. Država je tu zato, da poskrbi v prvi vrsti za vse svoje prebivalke in prebivalce, predvsem pa za tiste, ki so najranljivejši. In prelaganje te odgovornosti z države na dobro voljo ravnateljev, ki preusmerjajo obroke, ki ostajajo ali pa jih tako ali drugače zagotovijo, ni pravi način. Mi moramo zagotoviti, da bo to delala država, ne pa dobra volja kogarkoli izmed nas. Tako da jaz pričakujem, da bo ta razprava In še enkrat, kot rečeno, tako kot so dejali predlagatelji, da bo to razprava, ki nas bo povezala, ne pa razdvojila. Hvala.

Današnje vprašanje je v resnici izjemno kompleksno. Jaz se zelo strinjam s kolegom Vatovcem, da gre za razpravo, ki bi nas morala povezovati, in če res podrobno prisluhnemo, saj nas povezuje. Nisem slišala enega, ki bi rekel, da ne strmimo k temu, da je treba uvesti brezplačne obroke za otroke za vse. Dejstvo je, da smo se v koalicijski pogodbi temu zavezali, ker se zavedamo, da je to pot naprej. Ampak ravno tako si ne moremo zatiskati oči, da je zavržene hrane v javnih ustanovah in ne samo v šolah, tudi v domovih za starejše, tudi v bolnišnicah, veliko. In to je vprašanje, ki ga veliko nevladnih organizacij že naslavlja, na primer Ekologi brez meja, in se tudi uspešno v šolah rešuje. Zakaj to govorim? Ker je treba reševati eno z drugim. Torej, če šole to vedo in že rešujejo, potem je zadeva dejstvo, ki se rešuje v tem trenutku, in se zmanjšuje. Zato to ni izgovor, da ne bi odobrili in potrdili tega zakona, v tem kontekstu govorim, ne obratno.

toplih obrokov za socialno ogrožene na nekoliko drugačen način, ne tista klasična ljudska kuhinja, ampak da si lahko prišel v gostinske lokale in po principu študentskih bonov pridobil topli obrok. Ogromno polemik je bilo takrat, češ, ni lačnih v Piranu in tako dalje in tako dalje. Potem se je pa izkazalo, da smo reševali vprašanje upokojencev. Veliko je starejših, ki so lačni, ki so res lačni, ki živijo na paštetah pet dni, ki imajo pokojnine, ki jim ne omogočajo dostojne starosti, kaj šele normalne starosti. In ta projekt je pokazal, kako lahko z nekimi dobrimi cilji in nameni v resnici neposredno pomagaš. In tako gledam tudi na ta zakon. Če mi zaznamo težave v primeru zavržene hrane, v primeru, da niso kapacitete ustrezne, potem moramo to začeti reševati, ne pa a priori zavrniti nek pozitiven, plemenit cilj, ki je v praksi tudi realen. Ne moremo govoriti, otroci v Sloveniji niso lačni, ker to ni res in tega niti eden v tej dvorani ne more zatrditi, ker ne vemo. ker ne vemo. Kar nam pa je znano, je to, da zaradi družbe, v kateri je revščina sramota, se skrivajo, se odjavljajo, starši odjavljajo otroke s kosila in tako dalje, ker niso več zmožni plačevati. To je vse realnost. Ravno tako pa je realnost, da si želimo v koaliciji izvedljivih zakonov. To pa tudi mora biti. Če mi določimo, da bo septembra brezplačno za vse, pa to ne bo izvedljivo v praksi, nikomur nismo pomagali. In jaz tu pričakujem, da smo vsi Torej dajmo sprejeti takšno zakonodajo, ki bo v praksi dejansko tudi izvedljiva in bo res rešila vprašanje, ki ga civilna družba odpira in ki, bodimo realni, ga je politika že odprla kar nekaj časa nazaj in ga je tudi zapisala v koalicijsko pogodbo in si pred njim ne zatiska oči, si ne zatiska oči. Predlagatelji so pridobili tudi podpise državljank in državljanov, torej je izkazana tudi zelo jasna volja državljank in državljanov, da politika to vprašanje reši. Ampak v kontekstu brezplačne osnovne šole, kar je kolega Vatovec zelo dobro odprl, je seveda več vprašanj, ki so odprta. In tudi tu je politika že zaznala in začela aktivno sodelovati. Govorim, recimo, o brezplačnih učbenikih, ki smo jih že v predpreteklem mandatu pod ministrom Pikalom zaznali kot nujne in jih tudi za prvo triado zagotovili in bi bilo potrebno za celotno osnovno šolo zagotoviti. Če hočeš res osnovno šolo, ki je vsem dostopna, potem mora biti dejansko vsem dostopna, ne da nekdo ne more iti na izlet, da mu mora sklad ali pa da morajo humanitarne družbe šolarjem v bistvu zagotavljati, da lahko gredo na izlete in tako dalje. Mi moramo tudi res postati država, v kateri vprašanj družbe ne prelagamo zgolj in izključno na breme humanitarnih organizacij. To zdaj počnemo res že vrsto, vrsto let. Imamo odlične nevladne organizacije, ki aktivno na terenu rešujejo težave, moramo jih začeti v resnici tudi sami. Ampak če jih želimo začeti tudi sami, potem moramo imeti zakonodajo, ki je izvedljiva. Vse to govorim zato, ker sem danes zelo, zelo razdvojena pri teh amandmajih, pri zakonu ne, cilji zakona so mi zelo jasni in jih zelo podpiram. Samo pri dveh amandmajih lahko rečem, da se mi zdijo tudi neposredno izvedljivi. Govorim o četrtem in petem dohodkovnem razredu. Pri drugem ne gre za to, da bi se aktualna koalicija želela razbremeniti bremena, ampak se sprašujemo, ali je možno izvesti na način, kot ste predvideli. Samo to je vprašanje in to povzroča v tistih, ki imamo morda nekoliko več tudi izkušenj iz prakse, pa smo tudi na tem področju zelo aktivno delovali različno, govorimo neposredno o brezplačnih obrokih za otroke, ampak saj pravim, smo pa imeli tople obroke za socialno ogrožene, ki so se izkazali, da so korektiv za upokojence, ki niso imeli prehrane, kljub temu da so vsi govorili, da ni lačnih v tem kontekstu. Zato si želim samo, da danes pridemo do odgovora, ali ti amandmaji ustrezno rešujejo ta vprašanja in so neposredno izvedljivi. V tem trenutku ga še nimamo. V resnici bi morala vlada ali nekdo zatrditi, da so vsi štirje amandmaji absolutno izvedljivi. Se pa strinjam, 10 ali pa 20 milijonov evrov za reševanje takega vprašanja ne sme biti problematično, in sem prepričana, da koaliciji niti ni. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega Tomaž Lisec, beseda je vaša. Izvolite. TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani predstavnik ministrstva, predlagatelji, kolegi, kolegice, vsem skupaj lep pozdrav! pozdrav! Kar naporno je brati vso to dikcijo teh zakonov, kajti pri pripravi na to sejo sem najprej še enkrat prebral predlog zakona, ki smo ga junija in potem tudi septembra leta 2022 vložili v Poslanski skupini SDS. Potem imam tukaj vložitev predloga zakona s strani predlagatelja Inštituta 8. marec iz oktobra tistega leta. Od 17. oktobra je minilo skoraj 2 leti, da imamo danes v drugi obravnavi predlog zakona, ki smo ga oziroma ste ga predvsem poslanci koalicije, ker imate večino, zmaličili na sami seji odbora in imamo danes ponovno amandmaje predlagateljev in zelo zanimivo mnenje Vlade, ampak o tem malo več kasneje. Najprej, ja, koalicijska pogodba je jasna – vsem učencem bomo zagotovili brezplačno šolsko prehrano, ampak s 1. 9. 2027. Skratka, na naslednjo vlado ste obesili, kar ste sami obljubili v koalicijski pogodbi. Jaz sem si prebral tudi nekaj magnetogramov tiste seje oziroma tistih sej, ko smo bili predlagatelji Poslanske skupine SDS, ko smo rekli, da naj se s 1. 1. 2024 za vse učence v osnovnih šolah in tudi za dijake v srednjih šolah uvede brezplačno kosilo. In poglejte, predlog zakona s strani 8. marca je isti. Ta zakon se začne uporabljati 1. januarja 2024. In kaj imamo danes na mizi? Ta zakon začne veljati 15 dni po objavi v Uradnem listu, uporabljati pa se začne 1. septembra 2027. Leto in pol ste rabili, da ste si končno drznili zapisati to letnico 1. september 2027. Vmes ste na samem odboru, pa očitno bo tudi danes do tega prišlo, nekako izvajali neko mineštro s temi datumi, kaj v tem prehodnem obdobju. Jaz mislim, da je šlo celo za kakšno licitacijo, ampak to ne s strani predlagatelja, ampak mislim, da predvsem med posameznimi poslanskimi skupinami koalicije in pa predstavniki vlade, ki pa je bilo pospremljeno kar z nekaj demagogije in populizma, češ, kako bomo rešili šolsko prehrano za dijake. Vmes je tudi na sami seji matičnega delovnega telesa prišlo do zanimive situacije glede tega, kdo

Zelo pa nas v Poslanski skupini SDS žalosti, da ste se vsi skupaj, tako predlagatelji kot pa tudi poslanci in pa trenutna vlada, odločili, da dijaki niso tako potrebni pomoči kot pa otroci v osnovnih šolah. šolah. Je pa to seveda stvar prioritet, ki si jih vsakdo zada. Mi trdimo, da so tudi dijaki del prioritet glede toplega obroka. Vi pravite, da tega ni. In zakaj trdimo, da si tudi dijaki zaslužijo topel obrok? Sam sem pisal tisti zakon leta 2008 na predlog poslanskega kolega Jožeta Tanka. In verjemite, zelo podobna razprava, kot je bila pred nekaj tedni na odboru, je bila tudi takrat, kako nič ni mogoče. Bilo bi mogoče, če bi bile prioritete jasne in pa seveda, če bi vsi strmeli k resnemu in odgovornemu cilju. Ampak kaj se je zgodilo s tistim zakonom o subvencioniranju toplega obroka za dijake? Prišla je nova vlada, zelo podobna sedanji, in tisti zakon je ukinila. Potem smo leta 2013 dobili Zakon o šolski prehrani, danes je pred nami njegova novela. Tako da me čudi, da nekateri kar naenkrat očitno mislijo, da do sedaj pa ni bilo nič subvencionirano, ne na področju osnovnih šol, ne na področju srednjih šol, ne na področju malic in niti ne na področju kosil. Jaz mislim, da zakon, ki je še trenutno v veljavi, zelo natančno opredeljuje. Kot je sicer nekdo že rekel, so z enim vmesnim zakonom tam leta 2016 osnovne cilje malo zmaličili, ampak govoriti, da danes ni nič subvencionirano, je nekako govorjenje čez palec ali pa verjetno neznanje, če ne celo demagogija. Jaz imam nekaj vprašanj predvsem za predstavnike Vlade, ker so verjetno najbolj poklicani, da bodo ta zakon izvajali. Prva stvar, s katero smo se že malo ukvarjali na sami seji odbora, je glede pilotnega projekta. Danes je bila še enkrat dana obljuba, da bo v treh mesecih razpis za pilotni projekt in pika. Če boste v treh mesecih prijavili razpis, spoštovani predstavniki ministrstva, je prav, da danes malo več poveste o tem, koga želite pozvati, koliko finančnih sredstev je predvidenih za ta pilotni ta pilotni projekt, ali se bo izvajal za eno šolo, za eno občino, za eno regijo in tako naprej, ali v sodelovanju s kom drugim, kdo bo tudi sofinancer, ali boste vse krili predstavniki ministrstva in kje so zagotovljena sredstva. Naslednje vprašanje, ki se mi poraja, je tisto vprašanje, ki se poraja pri vseh pomembnih zakonih, ki imajo finančne posledice. Kakšna je shema tega zakona, ne samo do 1. 9. 2027, ampak denimo tudi za celotno koledarsko leto oziroma proračunsko za leto 2028? Pa upam, da tukaj ne boste rekli, naj se s tem pozabava naslednja vlada. Tudi v smislu tega, kar Vlada govori glede opredelitve k amandmajem, ki so jih pripravili predlagatelji tega zakona. In tukaj moram reči, da sem zelo presenečen, ko berem pri pripravi na to sejo, da Vlada podpira prvi amandma k 13. členu, ki govori o teh dohodkovnih razredih, o četrtem razredu, ne podpira subvencije za peti dohodkovni razred. Danes smo že poslušali, vedno je bila neka meja, prvi dohodkovni razred, tretji dohodkovni razred, potem nominalno, danes je četrti. In Vlada se je odločila ob tem, kako podpira ta Zakon o šolski prehrani, da pa ni denarja s 1. septembrom leta 2023 za subvencijo tistim otrokom, katerih starši spadajo v peti dohodkovni razred. Pa me zanima, koliko bi bilo teh financ, da bi podprli tudi ta drugi amandma predlagateljev k 13. členu, in kateri so predvsem vsebinski razlogi, da tega amandmaja Vlada ne podpira. Skratka, želim vedeti za vsako koledarsko leto, za leto 2023, glede na to, da se pripravlja pilotni projekt, kje ste vzeli denar, koliko bo stalo, koliko bo stalo, če boste sledili določenim amandmajem, koliko bo stalo leta 2024, 2025, 2026. In nenazadnje, kot sem rekel, s 1. 9. 2027 upamo, da bo ta zakon dokončno veljal. Koliko bo potrebno nameniti v državnem proračunu sredstev za leto 2028, 2028, da bomo sledili tistemu, kar ste si zapisali, »vsem učencem bomo zagotovili brezplačno šolsko prehrano«? Skratka, mene žalosti, da je iz tega, kar smo predlagali junija in pa septembra leta 2022 v Poslanski skupini SDS, torej brezplačno kosilo za učence v osnovnih šolah in pa tudi dijake v srednjih šolah po 1. 1. 2024, tisti zakon bi lahko enostavno amandmirali, če ste imeli probleme tudi s 1. 9. 2024, pa bi zakon bil v veljavi. In predvsem imeli bi skoraj dve leti časa za pripravo za izvedbo in izvajanje tega zakona, ampak potem ste licitirali in delali mineštro tako na seji matičnega delovnega odbora in očitno bo do mineštre, vsaj glede na to, kar poslušam s strani poslancev Levice in pa SD, pa tudi predvsem glede na mnenje Vlade, prišlo tudi danes, ko se bodo določene stvari podprle, za določene stvari, ki so pa, bi rekel, majhen korak naprej, če govorimo o amandmajih pri 13. členu, pa tega ni možno. In tudi ne boste podprli amandmaja k 14.členu. Skratka, namesto resne podpore temu zakonu izvajate mineštro, ki se bo očitno kuhala vsaj do 1. 9. 2027. In zato me žalosti, da so dobri nameni tako nas v Poslanski skupini SDS pa verjetno tudi v dokaj solidnem copy-paste zakonu, ki so ga pripravili v Inštitutu 8. marec, prišli do, jaz bom si upal reči, nesmelih in pa malo čudnih odločitev, na kar me še enkrat napeljujejo predvsem mnenje Vlade k amandmajem k posameznim členom. Še enkrat pa, spoštovani predstavnik ministrstva, želim predvsem te finančne podrobnosti glede pilotnega projekta in pa glede finančnih obračunov za vsako šolsko ali pa koledarsko leto.

Najprej bi se želel opredeliti, ker govorimo o amandmaju k 12. členu, ki nakazuje na to, da bi s 1. 9. 2024 priprava šolskih kosil postala javna služba. Vlada ne podpira tega amandmaja. Praktično bi to pomenilo, da bi z začetkom tega šolskega leta morali zagotoviti ustrezno število zaposlenih v šolskih kuhinjah in ustrezno število organizatorjev šolske prehrane, da bi omenjeno službo lahko izvajali kot javno službo. Če ste želeli oceno finančnih sredstev, je ta ocena za vsa delovna mesta okoli 40 milijonov evrov. Nekaj o pilotnem projektu, že v uvodni predstavitvi sem ga omenil. Smo v trenutku, ko slovenski osnovnošolski prostor nima zadosti kapacitet gledano s strani velikosti kuhinj, velikosti jedilnic in tudi ustreznega kadra, zato želimo z ustreznim pilotnim projektom pravzaprav preveriti, in si tudi želimo, da bi bil uspešen, vidike, kot so sodobnejši načini priprave hrane, priprave kvalitetnega obroka, centralno naročanje, naročanja prehrane po kratkih verigah in po teh zagotavljanje ekološko pripravljene hrane. Predvsem pa želimo boljše izkoristiti opremo, ki nam je na voljo, in pa seveda čas, ki je na voljo za pripravo hrane. Posledično pričakujemo manjše zavržke prehrane in pa seveda tudi odločitve v duhu trajnostnega razvoja. K projektu želimo privabiti šoli, ki že danes razpolagata z zadosti prostora in novo tehnologijo. Šoli, ki sta ali bosta sposobni pripraviti večje število zdravih obrokov, zdravih kosil in bosta na ta način lahko suportirali tudi okoliške ali podružnične šole ali pa druge javno vzgojno-izobraževalne šolske zavode. Razpis za projekt bo objavljen v najkrajšem možnem času in želimo, da bi v dveh letih prišli do ustreznih izhodišč oziroma da bi projekt dal ustrezne rezultate. Ker ste me, spoštovani poslanec, spraševali o sredstvih, ki so vezana na dohodkovne razrede, nekaj nekaj podatkov po letih, kot ste želeli. Je četrti dohodkovni razred, pa vzamemo samo zadnjo polovico oziroma začetek šolskega leta, september, oktober, november, december, je strošek ocenjen na slabe 3 milijone evrov. Za celo šolsko leto, za vseh 12 mesecev oziroma za 10 mesecev, ko se pripravlja kosilo, je ta ocena 9 milijonov evrov in ocena je tudi 9,5 milijona evrov za polovico petega dohodkovnega 9,5 za polovico petega ter 9 milijonov evrov za celotnega četrtega. Po tem trendu in ob upoštevanju, da bi leta 2027 vsi učenci prišli do brezplačnega kosila, je ocena 90 milijonov evrov. Če prištejemo še tiste subvencije, ki jih že danes dajemo za prvi, drugi in tretji dohodkovni razred, je skupna ocena slabih 115 milijonov evrov. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Še. Okej, potem vas pa prosim za prijavo. Imamo dva razpravljavca. Najprej ima besedo kolegica Nataša Sukič in za njo kolega Žan Mahnič. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Lep pozdrav! Takole bom rekla, dovolj bogata družba smo, da pravkar kupujemo napredne protiraketne sisteme, pridružujemo se torej temu ščitu v okviru Nato pakta, se pravi, razne oklepnike, sofisticirano orožje in tako naprej. Dovolj bogati smo, da podvajamo budžet političnim strankam, zato seveda izgovorov, da nismo dovolj bogati, da bi stremeli ne samo k brezplačni prehrani v šolah, ampak k brezplačni šoli, k čemur smo se zavezali v koaliciji, v resnici ne more biti. Knjiga naj bo tisto orožje, ki jo moramo vsi vzeti v roke, ampak lačni možgani, spoštovane in spoštovani, težko absorbirajo znanje, znanje, ki je potrebno za razvoj te družbe, temelječe na znanju. In če želimo takšno družbo, potem moramo vlagati v otroke v šolah v prvi vrsti, da bodo to znanje osvojili v čim večji meri. Mnogo je obrazov revščine otrok v šolah, zato je prepričanje nekaterih, da lačnih otrok v šolah ni, enostavno zmotno. Ne drži. O tem pričajo številna pričevanja. Vprašajte Anito Ogulin in ostale. Nekateri otroci morda res v šolah nočejo na izlet ali pa morda ne marajo šolske hrane, a med njimi so taki, mnogo takih, ki bi želeli iti,

Drugi otroci v šoli ne malicajo, tretji pa gredo domov še pred kosilom, ker jih je sram, da nimajo za kosilo. Zato. Glede zavržene hrane. Prazni izgovori. Kot družba smo dolžni poskrbeti za solidarnostne mreže, torej če hrana v šolah ostane neporabljena, se jo pač pripelje k humanitarni organizaciji ali se pa organizirajo javne kuhinje, kjer damo to isto hrano našim državljankam in državljanom, ki so lačni. Med njimi je mnogo, mnogo revnih zaposlenih, vse več, na žalost. Draginja je huda, inflacija grozljiva. Hrana dosega vrtoglave cene in lačnih je vse več, tako otrok kot odraslih, celo zaposlenih v tej družbi. Zakaj je potrebno v tem mandatu zagotoviti brezplačna kosila vsem otrokom v šolah, ne zgolj najrevnejšim pod tem mandatom, ampak začenši z najrevnejšimi, četrtim in petim razredom, že letos? Zato ker smo se v koalicijski pogodbi k temu zavezali. Zavezali smo se k brezplačni šoli za vse, kar je mnogo več kot samo brezplačna kosila, ampak recimo, da vsega ne moremo narediti čez noč, brezplačna kosila so gotovo prvi korak k temu plemenitemu cilju, zato ker smo boljša koalicija od vseh predhodnih. To smo zapisali v koalicijsko pogodbo. In če bomo implementirali vsaj večino stvari, ki so tam zapisane, se bomo dejansko v zgodovino zapisali kot koalicija, ki je bila najbolj socialna, najbolj empatična do ranljivih, najbolj zelena, najbolj demokratična. To je naša dolžnost, ki smo jo podpisali in smo se ji zavezali v koalicijski pogodbi. Skratka, brezplačna kosila za najrevnejše je treba zagotoviti že letos, to so četrti in peti razred. Kajti če si ti en cent nad cenzusom četrtega razreda, in če tvoji starši najemajo stanovanje za 700 ali več evrov, si ti na v resnici morda revnejši od tistega, ki sodi pod četrti razred, pa je recimo podedoval stanovanje in mu ni treba plačevati take najemnine. To so te življenjske okoliščine, spoštovane In konec koncev, šola je obvezna za vse osnovnošolce. Je obvezna. To je delo. Učenje je delo. In mi zaposleni dobivamo nadomestilo za prehrano, naj ga dobijo tudi otroci. Tudi oni delajo. Delajo za to, da bodo s svojim znanjem nekoč gradili našo družbo, jo krepili, jo naredili boljšo, da bo to res družba znanja, inovativna, prodorna, napredna. vsem otrokom, ne samo najrevnejšim, ta obrok. Zato da razrednih razlik ne vzpostavljamo že v šoli. Zato da imajo vsi enake možnosti ob svojem startu v odraslo življenje. Progresija se rešuje v tem primeru drugače – starši, ki zaslužijo več, plačujejo družbi več skozi davke in tako naprej –, zato ne mešajmo teh nivojev. Jaz kot socialistka sem zmeraj za progresijo, a ne v primeru šole, šola mora biti brezplačna za vse. Skratka, boljše rešitve, kot je brezplačno kosilo za vse učence, ni, če želimo biti, kot rečeno, to, kar sem vse povedala, sploh pa zato, ker sedanji sistem subvencioniranja ni ustrezen, kar so kolegi že zelo natančno razložili, saj je cenzus postavljen tako nizko, da veliko otrok, ki živijo pod pragom revščine, enostavno ni upravičenih do brezplačnega kosila. Hkrati pa prijavljeni prihodki staršev dejansko premalo povedo o dejanskem finančnem stanju družine, o tem, ali starši plačujejo najemnino ali je ne plačujejo, ali imajo, recimo, drage kredite, zato da so si lahko zagotovili streho nad glavo, pa morajo pač tisto na dvajset ali trideset let odplačevati, in tako naprej. Skratka, okoliščin je ničkoliko. Vse več je pa, na žalost, revnih zaposlenih. Tega si kot družba, ki smo sorazmerno bogata družba, ki imamo, kot rečeno, dovolj denarja za napredne oborožitvene oborožitvene sisteme v imenu varnosti, vlagamo blazne denarje v to, si pač ne moremo privoščiti. Navsezadnje, kaj pa je večja varnost kot na znanju temelječa družba, kot vlaganje v naše otroke, v naše mlade generacije, zato da bodo to družbo v bodočnosti naredili še boljšo. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica Sukič. Besedo dajem kolegu Žanu Mahniču. Izvolite. Hvala, predsednica. Kolegice in kolegi! Prav neverjetno je, da ima zakon Slovenske demokratske stranke več skupnega z originalnim zakonom, ki ga je vložil Inštitut 8. marec, kot pa ima ta amandmirani zakon Inštituta 8. marec skupnega z originalnim zakonom Inštituta 8. marec. Se pravi, v tem primeru imate več skupnega s tistimi, ki ste jih na lanskih volitvah rušili, kot s tistimi, ki ste jih in postavljali in ki so sedaj vaš zakon praktično povsem razvrednotili. Meira je rekla: »Otroci v Sloveniji niso lačni. Ali si kdo upa to trditi?« Se pravi, vprašala je, ali si upa kdo trditi, da v Sloveniji otroci niso lačni. Seveda si nihče tega ne upa trditi, ker lahko trdimo ravno nasprotno. Otroci v Sloveniji so lačni. Ampak zaradi vas, kolegice in kolegi, bodo lačni še štiri leta. Če so v Sloveniji otroci lačni – in so lačni –, potem je potrebno takojšnje ukrepanje. Ampak štiri leta?! Koalicijske poslanke in poslanci, to ni takojšnje ukrepanje. Po našem zakonu bi že v naslednjem šolskem letu tako učenci kot dijaki dobili zastonj kosilo. Zdaj tega ne bo, bo samo za otroke osnovne šole, in še to šele čez štiri leta. Oziroma, ali si predstavljate, da niti takrat ne, da pride leta 2026, če bodo volitve redne, neka druga vlada in tako, kot ste vi naredili v primeru dolgotrajne oskrbe, reče, glejte, ta zakon ni izvedljiv, bomo za eno leto podaljšali. pravi, ni rečeno, tudi leto 2027 ni fiksno. In je rekla Meira: »Moramo sprejeti zakone, ki bodo v praksi izvedljivi.« Poslanci Svobode so vložili ta zakon za tole dodatno zavarovanje, se pravi ukinitev dopolnilnega zavarovanja, in so ga že na seji odbora sami spremenili in podaljšali uveljavite. Se pravi, so že sami vložili zakon, ki v praksi ni izvedljiv. Da ne govorim o razburjenju, ki trenutno vlada zaradi zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga je Vlada sprejela na zadnji seji, mislim, da celo na dopisni. pravi, sami sprejemate zakone, ki v praksi niso uresničljivi, in potem očitate zakonu, ki pa res je potreben, da v praksi ni uresničljiv. »Svet terena,« je rekel kolega Vatovec. Glejte, na svetu terena sta dve dejstvi, tako dejstvo, da so otroci lačni, kot tudi dejstvo, da je veliko zavržene hrane. Jaz se spomnim, bil sem v 4. letniku gimnazije, ko smo dobili zastonj prehrano, takrat jo je na predlog Jožeta Tanka takratna koalicija pod vodstvom SDS uvedla, in smo lahko na lastne oči videli, kaj vse se je s hrano dogajalo, kdo je šel jest, kdo ni šel jest, kdo je šel raje v gostilno ali pa v pekarno, ker se mu ni dalo čakati v vrsti za malico. Podobne stvari se bodo tudi dogajale, ko bo ta zakon stopil v veljavo. Da ne govorim o tem, če bo to leta 2027, koliko različnih menijev bo treba pripraviti – mesni, vegetarijanski, veganski, potem verjetno halal za muslimane in še kakšnega. Če bi resno mislili, kar se infrastrukture tiče, državni sekretar, ni na vseh šolah infrastruktura izgovor, potem bi zakon nastavili tako, da tiste šole, kjer imajo infrastrukturo, tako kadrovsko, kar se kuhinje tiče, kot tudi prostorsko urejeno, da bi ta zakon veljal še za njih, da lahko začnejo zadevo izvajati in da je najkasneje do tega datuma to potrebno urediti. Imamo šole v Sloveniji, kjer je to možno, čeprav pa lahko rečem in tukaj vsaj, hvala bogu, da je imela koalicija toliko razuma in je podprla naš amandma, to kar je 8. marec predlagal, saj zdaj ni več noter, ampak glejte, da bi samo javni zavodi to delali, to ni možno. ali sem tukaj edini, ki gre kdaj v gostilno pa se pogovarja z natakarji in kuharji, ampak glejte, tega kadra več ni in ga bo čedalje manj. Kolega, ki ima gostilno, za 10 evrov neto na uro ne dobi kelnarja, za 17 evrov neto na uro ne dobi kuharja, pa ima v nedeljo zaprto pa v soboto odprto samo za čas kosila. Tako da ni tisto, da je odprto vsak dan in da je treba od jutra do večera delati. Za 10 evrov neto ni kelnarja, za 17 evrov neto ni kuharja, pa je gostilna odprta v ponedeljek, petek pa soboto čas kosila, in potem bi vi dobili za javne zavode kuharje za minimalce. Ja, kako? Za minimalca ti v kuhinjo niti Filipinec ne bo več prišel ali pa Indijec ali pa kdo drug, ki se jih zdaj uvaža, ker pač ni več teh profilov, ni več te delovne sile.

ki ne bi dobili kadra, lahko izvajali šolsko prehrano, to ni mogoče in zaradi tega pač je dobro, da se je vsaj ta outsourcing dopustil. Glejte, če bi bila želja resna, potem bi lahko zakon nastavili tako, da tisti, ki že imajo možnost, da to izvajajo, lahko izvajali, ostali pa morajo spremembe kadrovske med drugim, predvsem finančne in še prostorske –, nastaviti tako, da je nek mejni datum, zdaj očitno bo to 2027, ampak do takrat morajo biti zadeve urejene. Če bi pa resno mislili, bi pa že takrat nas podprli, ampak očitno je bil nek politični prestiž in zdaj niti vemo ne, ker se lahko datumi še spreminjajo, kdaj bo zadeva stopila v veljavo. Tako da ja, kosila za vse, ne le za peščico, čez štiri leta, do takrat pa, kot ste sami rekli, imamo lačne otroke in jih bomo očitno še vedno imeli. Najlepša hvala. Izčrpali smo razpravljavce in sprašujem, ali morda želi še kdo razpravljati, glede na to, da je tema zelo aktualna in pereča?

Sedaj pa najprej dajem besedo predlagateljici. Izvolite. Hvala. Nekaj o tem amandmaju ste rekli že v uvodni razpravi. Jaz bom to komentirala k 3. členu, s katerim se v tretjem odstavku besedilo »1. septembra 2024 do 1. septembra 2027« nadomesti z besedilom »1. septembra 2023 do 1. septembra 2026«. S tem amandmajem želimo subvencionirano šolsko kosilo zagotoviti otrokom, ki živijo v družinah pod pragom tveganja revščine ali tik nad njim, zato ta amandma predlaga, da subvencija kosila v višini cene kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebe, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje četrtega dohodkovnega razreda, že od 1. septembra 2023 in ne šele 1. septembra 2024. Tukaj je bilo povedano že veliko. Gospod Milan Jakopovič, ki je imel veliko izkušenj z delom na terenu, je opozoril tudi, da je zaradi sprememb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev število otrok, ki so upravičeni do subvencije kosila od leta 2017 vsako leto manjše. Tudi nas skrbi, ker se je število otrok, ki so upravičeni do subvencije kosila znižalo iz 26,6 % leta 2018 na 21,5 % učencev letos. Skrbi nas, ker so se cene šolskih kosil v luči draginje zvišale in kljub vladni pomoči si marsikdo tega ne more privoščiti. Skrbi nas tudi, ker se cene od šole do šole razlikujejo. In to so dejstva. Dejstvo je, da je v zadnjih letih zaradi sprememb zakonodaje subvencijo izgubilo ogromno otrok. Izračunali smo, bilo jih je več kot 10 tisoč. In dejstvo je tudi, da subvencije ne dobijo niti vsi otroci pod pragom revščine. Dejstvo je tudi, da je trenutni sistem subvencioniranja nepravičen. S tem se strinja tudi da je vedno neka meja in do nje so upravičeni šele tisti, ki so 130 evrov ali več pod pragom tveganja revščine. Tukaj lahko govorim tudi o lastni izkušnji in lahko vas tukaj samo prosim za posluh in vas prosim za kanček empatije, da kosilo zagotovimo otrokom, ki jim je šolsko kosilo še vedno edini topel obrok v dnevu, empatije, da zagotovimo kosila otrokom, empatije, da prisluhnete, kako je živeti s sramom, da nimaš, in kako humanitarne organizacije poročajo o tem, da je strah pred stigmatizacijo včasih razlog, da starši šele v zelo hudih stiskah prosijo za pomoč in kako se to zgodi dolgo po tem, ko so svoje otroke že odjavili od kosila zaradi socialne stiske. Ta amandma je ključen, saj se mnogi zaradi socialne situacije svojih staršev čutijo drugačne in izključene. Zveza prijateljev mladine Moste-Polje poroča, da imajo na terenu 17 terapevtov, ki dnevno pomagajo lajšati duševne stiske. Ti pravijo, da otroci zaradi neenakosti trpijo in se celo režejo. Ko govorimo o občutkih izključenosti in sramu, govorimo o nečem, kar te spremlja še dolgo potem, ko zapustiš osnovno šolo. To vem zato, ker sama izhajam iz take družine, ki je iz meseca v mesec preštevala denar. In ker izhajam iz družine, kjer ni bilo samoumevno, da bom imela v šoli topel obrok, ker se je strošek tega zajedal v družinski proračun, še danes mi je neprijetno govoriti o tem, ampak vas kljub temu prav zato prosim, da se čim prej zagotovi subvencionirano kosilo najšibkejšim, saj ni razloga, da bi se otroci vsakodnevno da bi poslušali skrbi svojih staršev, kako bodo prišli skozi mesec na račun stroška, ki ga predstavlja šolsko kosilo, topel obrok, in se potem namesto učenja in navezovanja stika z vrstniki ukvarjajo s tem, ali bodo jedli ali ne. Ni razloga, da bi se otroci počutili, počutili v breme svojim staršem zato, ker se izobražujejo. Tukaj bom malo odgovorila tudi na to o zavrženi hrani in vzgoji od doma. Če imaš doma na voljo testenine, potem je težko vzgajati otroke o izbiri, o tem, kako je z kako je z zavrženjem hrane. Otroci bodo jedli topel obrok in težko je doma navajati na neko raznolikost, če si te raznolikosti ne moreš privoščiti. moreš privoščiti. Da revščina bremeni otroke, sem opazila tudi, ko sem delala kot vzgojiteljica v vrtcu. Nekateri starši so zaradi nezmožnosti plačevanja položnic včasih koristili možnost mesečnega izostanka iz vrtca, naredili so tako imenovano rezervacijo in potem se niso vrnili. Takim otrokom smo rekli izginevčki in taki otroci niso imeli več možnosti za razvijanje socialnih veščin, te pa so ključne za vključitev v osnovno šolo. Apeliram na vse, da se pravica kroga upravičencev do subvencij razširi in vključi tudi četrti dohodkovni razred, saj sistem izključuje ekonomsko šibke družine. Z amandmajem se predlaga, da se ta krivičnost tega sistema, ki zdaj obstaja, odpravi že z naslednjim šolskim letom, pretekla praksa pa kaže, da je to mogoče. Naj se topel obrok šoloobveznim otrokom zagotovi že z naslednjim šolskim letom, saj se stiska družin v enem letu lahko še poveča. Otroci bodo nosili posledice, ki jih ne bo zlahka opraviti.

vprašate predstavnika ministrstva, glede na to, da Vlada podpira prvi amandma k 13. členu, ne podpira pa potem amandmaja k 14. členu, da bi se zakon začel uporabljati s 1. 9. 2026, me zanima tudi to, kar je Vlada sama napisala, ali se lahko pričakuje amandma s strani Vlade k temu členu ali pa bo ostala pravna praznina od 1. 9. 2026 do 1. 9. 2027. Skratka, ali se bo verjetno morala naslednja vlada spoprijeti z novelo tega zakona ali pa morda lahko pričakujemo amandma Vlade oziroma koalicije v tretjem branju k temu členu? Jaz mislim, da je to zelo pomembno vprašanje, da potem ne bomo sprejeli na koncu zakona brez tega, da bi vedeli, kaj bo v tem, očitno, praznem pravnem obdobju. Najlepša hvala.

Spoštovani poslanec, jaz se strinjam, da ste opozoril na napako, ki pravzaprav pri danih soglasjih k amandmajem nastane. Podpiramo izhodišče, da bi že z novim šolskim letom, to pomeni 1. septembra 2024, 100-procentno subvencionirali kosilo otrokom iz četrtega dohodkovnega razreda.

Najlepša hvala. Besedo predajam poslancu mag. Borutu Sajovicu. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča, za besedo. Prav zanimive debate, kar se amandmaja in zakona tiče, jaz mislim, da bo danes doživel široko podporo in bo sprejet in ena pozitivna zgodba zaključena. V katerem realnem času bomo uspeli izvesti vse naloge, bo pokazal čas. Prav zanimiva je bila tale, bi rekel, proceduralna debata o tem, kako bomo rešili obdobje v letu 2026–2027. Rešili ga bomo. Me je pa k razpravi navedla prva novica z današnjega klipinga, ker ena od strank, ki vse ve, vse zmore, vse zna in ima za vse denar, kadar je v opoziciji, razmišlja tako daleč naprej. Prej smo slišali, kaj so se trudili v letu 2009, 2013, 2011, ne vem, jaz jih samo sprašujem, zakaj v zadnjih dveh letih, ko so bili na vladi, niso tega uredili, razmišljali, pisali so približno enako kot pa mi. Kaj pa je ključen problem te države? To pa velja za moje kolegice iz pozicije kot tudi iz opozicije. Mi, ljudje božji, v tej državi že 30 let živimo preko svojih možnosti in se zadolžujemo. Bom zelo enostaven, na leto ustvarimo okrog dobrih 13 milijard, nekaj več, potrošimo jih pa 16, dolžni smo več kot 40 milijard. Kakšna bo Slovenija čez 20, 30 let? Bomo neka provinca, prezadolžena od strica Johna, ali bomo mogoče samostojna, neodvisna država? Takrat, kadar je treba nekaj deliti, kadar je treba predlagati, takrat so polna usta vseh, vsi bi samo trošili. Ko pa v koaliciji iščemo rešitve in zagotavljamo denar, takrat bi bila pa tudi podpora tistih, tudi iz nevladnega sektorja, nam še kako potrebna in dragocena. Včeraj smo odprli zgodbo dolgotrajne oskrbe, zato ker jo želimo rešiti. Uvajamo nove storitve. Ja, za božjo voljo, za nove storitve so potrebna tudi nova sredstva, ampak vsi bi vse imeli, bili bi pa proti prispevku od nas zaposlenih, proti prispevkov od upokojencev, proti prispevkom ZPIZ in proti prispevkom delodajalcev. Pri teh zgodbah pokazali pot, največ prispeva in da država, potem moramo prispevati tudi ostali. Samo tako bomo to zgodbo rešili. Da pa pri takih zakonih in pri šolskih kosilih razpravljamo tudi o Zakonu o političnih strankah, ki bo izkoreninil en velik del sistemske korupcije v tej državi, kajti nekatere od strank, bi rekel že etabliranih, uveljavljenih, se financirajo na dokaj čuden način. Zato je prav, da to zadevo sistemsko transparentno uredimo. In pa seveda, da pri šolskih kosilih tudi razmišljamo o raketah in oboroževanju, ja, seveda, na tleh današnje Evrope poteka vojna in mi smo del neke velike zgodbe, ki nam nudi obrambo in ne moremo si privoščiti tega, tako kot nekdo, ki samo hodi na runde v gostilne, nikdar in nikoli pa zanjo ne da. Enostavno moramo v tej državi skrbeti tako za prihodke in odhodke, predvsem pa ostati v okviru

Drži, da je treba biti racionalen. Ampak da se vedno potem tehtajo stvari, razumem, da je tudi vojna v Ukrajini, ampak kupovati drage patriote, dati največji budžet za orožje v zgodovini Slovenije, pri tej prezadolženosti se pa spraševati, kako bomo prihranili na otrocih, ki so lačni, pa oprostite, ni umestno. In tukaj se je treba samo odločiti,

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Apolitična tema, ampak jutri bo, kdo je zagotovil brezplačno prehrano za šoloobvezne otroke. Ali Slovenija to dejansko potrebuje? Jaz sem bil eden tistih, ki sem bil zelo skeptičen do tega, in bom povedal zakaj. Če mi živimo v solidarni družbi, potem se dajmo tako tudi obnašati. V Sloveniji je nekaj manj kot 20 tisoč javnih uslužbencev, ki imajo bruto plačo višjo od 4 tisoč evrov. Jaz sem tudi med njimi. Jaz za moje otroke nimam težav s tem, da plačam kosilo. Moji starši, ko sem bil jaz v šoli, so imeli težave. Da, tudi jaz sem prihajal in prihajam iz socialno ogrožene družine. In danes imam to možnost, da sem solidaren z vsemi tistimi najšibkejšimi. Dati vse v Sloveniji brezplačno, mislim, da ni prava rešitev. Denar, ki ga lahko damo tistim, ki si lahko danes privoščimo plačevati za prehrano, bi lahko bil namenjen mnogokaterim zadevam, ki se danes plačujejo tudi, žal, iz žepov socialno ogroženih družin. To so ekskurzije, to so šole v naravi. In kdo plačuje to danes?

Danes poslušamo, kako je že 84 % prijavljenih otrok na kosilo. Žal nimamo podatka, zakaj tistih 16 % ni prijavljenih. Podatki so lahko različni, pa lahko povem iz prve osebe. Pač, moji otroci imajo to srečo, da njihova babi živi relativno blizu in so navajeni na njeno prehrano in tiste prehrane mi v šoli načeloma ne bi potrebovali. To je eden od možnih razlogov. Drugi od možnih razlogov je tudi ta, da je kuhinja v šoli, v katero hodijo otroci, premajhna in ne morejo zadostiti vsem medicinsko predpisanim dietnim potrebam. Tudi tisti otroci se verjetno ne prijavljajo, ampak so starši prisiljeni v to, da zagotavljajo dietno prehrano na malo drugačen način. Zato se mi zdi zelo všečna ideja o srednji šolski kuhinji, in sicer iz več naslovov. Prej smo poslušali s strani kolega iz opozicije, da je problem kader. Zagotovo, se popolnoma strinjam, ampak če bomo imeli osrednje, potem bo potrebno manj kadra za večje količine. Vsi tisti, ki smo dali vojsko skozi, vemo, kako to poteka. Izraba opreme, izraba prostora, priprava dietne prehrane za vse tiste diete, ki jih danes medicina na nek način tudi naslavlja, vse to so prednosti osrednje šolske kuhinje, ki bo seveda v okviru javnega zavoda. S strani opozicije smo poslušali, kako so oni želeli reševati problematiko brezplačne prehrane skozi njihov zakon. A veste, kaj je njihov zakon želel narediti? Tistim socialno najšibkejšim, torej od prvega do tretjega dohodkovnega razreda, jim je želel odvzeti socialno pridobljeno pravico do malice. Zakaj? Zaradi tega, da imajo brezplačno kosilo tudi tisti otroci, katerih starši dosegajo 25 tisoč evrov bruto plače. To je ta njihov prvi zakon, s katerim so oni želeli pomagati socialno ogroženim družinam pri šolski prehrani, naslavljal. Kar se tiče srednjih šol, šol, je tu zgodba zelo specifična in je ne gre posploševati, tudi dijaki potrebujejo, strinjam se. Že zdaj imamo iz naslova dijakov subvencionirano prehrano, kakor je to tudi v osnovni šoli, ampak različne vožnje, različne aktivnosti pripeljejo do tega, da se potem morajo dijaki nekako sami znajti in organizirati tudi, kar se tiče kosil. Nevladne organizacije so v bistvu ogledalo družbe, naslavljajo na nas tisto problematiko, ki jo morebiti država ne vidi kot perečo v prvem trenutku, zato je pomembno, da se jih posluša in poskuša čim prej reševati problematiko, ki jo naslavlja tudi ta nevladna organizacija. Ena od teh je dala tudi ta predlog in jaz sem že v prvem branju dal jasno vedeti, da se v določenih segmentih seveda strinjam z zakonom, v določenih pa ne. Bom zato zelo vesel, če se bo zadeva izpeljala v smeri kompromisov, in vidim, da gremo v smeri teh kompromisov. Mislim, da šolska prehrana ne bi smela biti politična zgodba, ampak danes vidimo vsi, da to je, žal. Kar se tiče amandmajev, seveda podpiram zgodbo, da se zadeva čim prej naslovi, tudi v letu 2023, to sem tudi sam javno povedal. Zato me veseli, da gremo v smeri podpore amandmaju, ki zagotavlja za četrti dohodkovni razred implementacijo že v letu 2023, s 1. 9. Nadalje se zadeva nadgrajuje v letu 2024 s 50-procentnim subvencioniranjem petega dohodkovnega razreda se seveda zgodba brezplačne prehrane implementira v letu 2027. Moje osebno mnenje pa pa je, da upamo, da bomo v vsem tem času vse zadeve še pospešili in dejansko pomagali tistim, ki so tega potrebni. Veste, danes tisti, ki preberete – pa očitno jih je kar nekaj, ki so to prebrali – koalicijsko pogodbo, v kateri piše brezplačna šolska prehrana za šoloobvezne otroke, se nadaljuje z enim drugim stavkom, v katerem piše, da v 21. stoletju v Sloveniji ne sme biti lačnih otrok. In to je bistvo današnje razprave in ne bistvo brezplačne prehrane, ampak da otroci v 21. stoletju v Sloveniji niso lačni. In šola je tista institucija, v katero lahko implementiramo te stvari, zaradi tega, ker je šoloobvezna, vsaj v osnovnem osnovnošolskem delu. Tako gre moja podpora zakonu skozi te vidike, ki sem jih tudi sam izrazil, v upanju, da se bo našla volja, moč in sredstva, da se v prihodnje zadeva nadgradi. Predvsem pa ne smemo pozabiti, da se razmere glede na dogajanje v naši bližnji in daljni okolici zelo hitro spreminjajo in da ne bomo spali tako, kot se je spalo zadnjih deset, ker, veste, težje je dvigniti, tudi ko se pogovarjamo o prispevkih, prispevek za 3 %, če se ga prej deset let ni dotikalo, če ga pa dvigamo postopno, je to bistveno manj obremenjujoče za vse nas. Strinjam se s kolegom iz opozicije, ki je uvodoma povedal, da nasploh, ne samo v Sloveniji, nič ni brezplačno. Seveda, nič ni brezplačno. In tudi ko se pogovarjamo o zdravstveni oskrbi, ko je bilo prej nekaj govora o tem, tudi ko se pogovarjamo o teh zakonih o dolgotrajni oskrbi, ja, nekdo to mora plačati, denar ne pade z neba. Vsi mi živimo v tej družbi, razlika je samo v tem, ali bomo to plačali iz neto prejemka, direktno iz žepa, ali bomo to plačali preko prispevka, ki nam ga bodo vzeli pri plači, ali bo to plačal delodajalec, ki bo zaradi tega dvignil nekje drugje določen produkt. V vsakem primeru, popolnoma v vsakem primeru gre to iz žepa vseh nas. Samo nekaj se lepše sliši, nekaj pa ni všečno, pa dajmo rajši malo drugače politično to zgodbo zaviti. Ampak proračun je samo eden. In zaenkrat s proračunom upravlja trenutna koalicija. In ko bo opozicija, če bo kdaj še na vladi, bo imela to možnost pripravljati na svoj način svoje stvari in naslavljati tisto, kar je za njih pomembno. HOT: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da interes je, zato odpiram prijave k razpravi. Besedo ima kolegica Tereza Novak. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Tudi jaz moram reči, da sem bila tudi, ko smo se še pogovarjali o programu, precej skeptična do tega, ali potrebujemo brezplačno hrano v šolah za vse. Čeprav se mi zdi, da to, če gledamo našo družbo kot družbo, ki je vključujoča, v kateri ne želimo delati razlike med ljudmi, kjer se trudimo za za čim manjše razslojevanje, potem ja, sem tudi jaz za to, da imamo brezplačno šolo in seveda znotraj nje tudi brezplačna kosila. Ampak če bi to naredili zdaj, kot je, se meni to ne zdi pravičen ukrep. O tem so že govorili moji predhodniki. Smo ljudje, ki zaslužimo več kot drugi, imamo ljudi, ki zaslužijo bistveno več kot tisti, ki zaslužijo najmanj, in v taki situaciji to vsekakor po mojem mnenju ne bi bil pravičen ukrep, če želimo narediti korak naprej, da odpravljamo revščino. In še nekaj, bi rekla. Poznam veliko ljudi, učiteljev, tudi med našimi kolegi so, ki zelo dobro poznajo naše šolsko okolje. In jaz vem tudi iz svojih izkušenj, da so to zelo socialna okolja, da so učitelji pravzaprav prevzeli nase skrb, v veliki meri skrb tudi za to, da otroci v šolah, in jaz verjamem, v resnici ni to kraj, kjer so otroci zares lačni, so pa lahko drugje in lahko tudi v šolo prihajajo lačni. To je pa res. Ampak če ne bi imeli mi šole, ki dejansko skrbijo za to, da se učenci vsaj v tistem delu, v katerem lahko sami skrbijo, učenci počutijo sprejete in počutijo vsaj kolikor toliko enakovredni in enakopravni, potem bi bila situacija bistveno slabša. Ampak verjamem pa, da to ni naloga učiteljev. Že tako in tako imajo odgovornost, ki presega tudi njihov status v družbi. In mislim, da je to en spekter ljudi in poklicev, ki bi moral biti pravzaprav najbolj cenjen v naši družbi, zato ker, tudi o tem smo danes se pogovarjali, ja družina, ampak potem je šola tista, ki vzgaja. In če bomo vzgajali ljudi, ki bomo imeli zdrav odnos do hrane in do soljudi, potem bomo kot družba uspešni. In mislim, da je to način, kako priti do bolj enakopravne in bolj vključujoče družbe. Samo z brezplačno hrano v šoli tega ne bomo naredili. Je pa mogoče en korak. In zato bomo tudi mi podprli ta amandma, ker je prav, da ljudem v četrtem dohodkovnem razredu pomagamo. S tem jim bomo predvsem pomagali, da bodo mogoče ta denar, ki bi ga dali za malico, lahko porabili za nekaj drugega. In s tem se tudi mi vsi strinjamo. Je pa dolga pot do tega, da bomo dejansko lahko govorili o družbi, ki ne razslojuje. Leta in leta Leta in leta smo nevladne organizacije, tako kot vi, opozarjali na to, da se naredi premalo proti razslojevanju. Ta korak je sicer eden od tega, ampak predvsem se bo treba vprašati, kaj so naše prioritete in koliko smo pripravljeni dati, solidarnostno dati kot družba zato, da bomo, vključujoči in da bomo naredili korak proti razslojevanju. To je tudi, kot so rekli moji predhodniki, zdaj se pogovarjamo o dolgotrajni oskrbi, to je spet takšna tema, a bomo dali kaj, slišim, berem, kakšen je upor, ampak če hočemo živeti v bolj pravični družbi in hočemo solidarno družbo, ki bo znala poskrbeti za nas, varnost pomeni tudi varna starost, bomo morali za to nekaj dati. Imeti brezplačno kosilo za vse v situaciji, kot je zdaj, zame ni pravičen ukrep. Ampak smo se zavezali k temu, kar je prav, in moramo narediti določene korake, zato tudi brezplačno kosilo odlagamo za nekaj časa, da za to poskrbimo. Vsekakor pa se strinjam in v tem duhu se tudi meni zdi dobro, da imamo veliko akterjev, ki v družbi opozarjajo na te anomalije, in bomo podprli ta amandma. Hvala.

O tej temi je dokaj nehvaležno razpravljati. Bom pa začel z osebno zgodbo. Sam sem bil tudi v socialno ogroženi družini, v bistvu sem celo življenje živel v rejništvu in sem imel obrok v šoli zastonj. Sedaj imam dve hčeri, ki nimata obroka zastonj, ga plačujem, hkrati pa imam eno, ki ne želi imeti hrane v šoli. K sreči imajo tudi naše doma babico, ki še še boljše skuha kot tisto v šoli, in če ta manjša ne bi imela toliko drugih obveznosti, obšolskih, verjetno tudi ona ne bi jedla v šoli. Pač imamo to srečo, da se nam je situacija spremenila. Celotna zgodba uvedbe tega zakona ni zgolj skozi finančno plat zakona. Želim si, da sprejemamo zakone, ki so smiselni, razumni in izvedljivi. V trenutnem sistemu ni popolnoma izvedljiva takojšnja ureditev brezplačne hrane v vseh šolah. Kako smo prišli v to situacijo? Očitno smo imeli drugačne trende in nekatere šole niti nimajo urejenih kuhinj, jedilnic, vem, da jih veliko jé tudi v razredih.

Jaz sem sam dosti odgovoren, pa se mi tudi kdaj zgodi, da pozabim odjaviti obrok, ampak vedno grem zvečer in pošljem mail na šolo, objavim obroke. Se pa sprašujem, v nekaterih družinah bo verjetno to kar izziv javljati, da odjavljaš obrok. Seveda imamo tudi varovalko za to, da se bo odgovornost tudi na tem področju dogajala, da ne pridemo do naslednjega problema zavržene hrane. Sam sem delal v Slovenski filantropiji, nevladni organizaciji, kjer smo ogromno viškov hrane razdelili, pa smo imeli tudi velik izziv, da smo se lahko dogovorili preko ministrstev, da smo določeno hrano sploh uspeli dobiti, da jo lahko delimo, ker imamo tako rigidna pravila in se toliko hrane v Sloveniji zavrže, 145 tisoč ton letno. Če si to predstavljamo, vsak dan zavržemo 400 ton hrane, pri teh cenah hrane. Jaz se res čudim, da je to en velik paradoks in velik del te hrane se zavrže v javnih zavodih, tudi v bolnišnicah, domovih starejših in tudi v šolah in vrtcih nekaj. 24. april, ta vlada je sprejela ta datum kot dan proti zavrženi hrani. Veliko organizacij se trudi v tej smeri, tudi Ministrstvo za kmetijstvo, tudi ostala ministrstva skušajo na tem področju uvesti programe, da bi lahko hrano uporabili, ne da se jo zavrže. Imamo recimo primere, Mini tovarna, če poznate, kjer predelujejo viške hrane in jih potem dajejo naprej. Zato tudi to, kar je gospod državni sekretar omenil, pilotski projekt, kjer bi tudi imeli skupne kuhinje za več šol pa razdeljevalnice oziroma jedilnice potem v vsaki posebej. Izziv, ki ga imamo na tem področju, bo pomagal tudi šolam in občinam pri izgradnji kapacitet. Se pa tudi sam sprašujem, sem bil skeptičen že v štartu o tem predlogu, ali je smiselno, da imamo za popolnoma vse otroke popolnoma brezplačno vso hrano. Ker verjamem, da je odnos ljudi do popolne brezplačnosti pač tak, da potem nismo odgovorni, in tisti, ki je ne potrebujejo, jo na koncu zavržejo. Strinjam se s tem, da ne sme biti lačnih otrok, verjamem pa tudi, da šole že sedaj na tem področju prek šolskih svetovalnih služb, prek učiteljev, ravnateljev pa tudi občin in s pomočjo nevladnih organizacij uspejo tiste, ki potrebujejo pomoč v obliki hrane, nasloviti ustrezno. Veliko sem na terenu, kjer tudi s strani kolegov velikokrat poslušamo, treba je biti na terenu, ja, z ravnatelji, z učitelji, tudi starši, z veliko ljudmi sem govoril na terenu, pa mi je tudi marsikdo rekel: »Saj za vse pa res ne rabi biti prehrana brezplačna.« Tudi o tem bo v prihodnje še treba razmisliti. Poleg tega sedaj, ko imamo razrede, komu pripada hrana, sem pa veliko ravnateljev ali pa tudi županov slišal, da da pa imajo hrano tudi taki, da je njim nerodno, da morajo tistemu človeku odobriti hrano, ker vedo, na kako veliki nogi živijo, ampak si pač te stvari urejajo. Očitno so v Sloveniji še vedno človeški faktor in zlorabe tista stvar, ki jo bo treba nasloviti. Podpiram to, da smo sprejeli četrti dohodkovni razred, da se uvede takoj, za ostalo z zamikom. Treba je tudi vedeti, da je pripad tistih, ki bodo potem dobili to hrano, če se bodo seveda odločili, možnost bodo imeli, bo potrebno potem tudi že sedaj prostorske kapacitete, kadrovske so bile omenjene, nasloviti in ustrezno rešiti. Najlažje je sprejeti zakon brez odgovornosti, če ga bo možno izvajati. Vendar v Sloveniji itak že imamo cel kup zakonov, ki se jih v praksi ne izvaja ustrezno. In za konec še okoljski vidik. Zavržene hrane največ konča v bioplinarnah in kompostarnah. In v obeh okrajih, kjer delujem, imamo največji ekološki problem prav z bioplinarnami in kompostarnami,

hkrati pa v duhu tega dneva proti zavrženi hrani tudi na tem področju projekte speljali tako, da bo država na tem področju imela ukrepe, kako hrane ni potrebno uničiti, kar se sedaj dogaja, v gospodarskih, gospodarskih, gospodinjskih kompleksih predvsem na področju turizma in gostinstva, da bomo lahko te stvari dali res ljudem, ki jih potrebujejo. Drugače pa podpiram, kot naša skupina, ta del zakona. Hvala lepa. Besedo ima kolega Žan Mahnič, izvolite. ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala, podpredsednica. Strinjam se s kolegom Kranjcem, kar se tiče zavržene hrane, ampak jaz mislim, da je ta problem rešljiv, ne v popolnosti, ampak vsaj v precejšnji meri, in sicer je treba pač nek sistem pogruntati, do četrtka se moraš prijaviti za naslednji teden, če te ni, ne glede na to, kakšen je tvoj status, boš plačal polno ceno, če se nisi prijavil, kosila zate ni, z zdravniškim opravičilom za tisti dan se lahko odjaviš, drugače odjava za naslednji dan in več dni vnaprej. Dvakrat boš lačen, dvakrat boš plačal, potem se boš pa navadil, kajne. Zdaj govorim, če gremo za vse, se pravi z letom do 2027, ker potem ne bi bilo več zavržene hrane. Mi smo takrat v srednji šoli tako imeli, ko je bilo brezplačno, seveda, če se pa nisi odjavil, ti pa ni bilo treba plačati, takrat kazni ni bilo. Se pravi, če govorimo o nekem vzgojno-izobraževalnem zavodu, bi tudi morala biti kazen, ker če se ti nisi odjavil, bo hrana zavržena in pač za takrat boš

ne vem, kako bo to izgledalo, bodo za nekaj tisoč ljudi v Škofji Loki kuhali in potem vozili za tisoč ljudi v Sevško dolino, za tisoč ljudi v Poljansko, pa za 700, 800 ljudi v Žiri. Kdo bo to razvažal, kako se bo to? Skratka, tukaj boste imeli problem z logistiko in bi bilo boljše to, kar sem prej rekel, da tiste osnovne šole, kjer že imajo kapacitete in te zmogljivosti, najprej s tem začnejo.

ne glede na to, ali je reven, ali je na minimalcu, ali bodo ustavili direktorja Telekoma. To je neverending story. Če s tem začnemo, bo problem že pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju. In proti razslojevanju je edini način to – vsem otrokom, ne glede na status. Replika, kolega Robert Janov. Izvolite. ROBERT JANEV (PS Svoboda): Hvala. Glede na to, da sem jaz odprl razpravo o tem, ali za vse ali ne za vse. Jaz mislim, da je popolnoma neprimerna primerjava, ki jo je dal kolega Žan Mahnič. Namreč šola je obvezna za vse,

Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 14. člen ter amandma skupine pet tisoč volivk in volivcev, želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ja, prosim za prijave. Začenjam s prijavami. Se boste prijavili tudi predlagatelji, prosim. Izvolite, predlagatelji. Ja, jaz bi si želela, da bi manj govorili v tem trenutku o zavržni hrani in kako bomo s tem in bi več govorili o tem, kako kako humanitarne organizacije skrbijo za tisto, kar sistem ni uredil. Z drugim amandmajem k 3. členu predlagamo, da tudi učenci, ki prihajajo iz gospodinjstev,

Kot sem omenila, številne humanitarne organizacije poročajo o stiskah. Vse pogosteje se v družinski proračun zajedajo stroški, povezani s šolo, in zaradi teh stroškov otroke odjavljajo tudi od toplega šolskega obroka. Draginjo čutimo vsi, najbolj pa tisti z nižjimi dohodki. V revščino drsi čedalje več družin srednjega razreda, opozarja ZPM Moste-Polje. Ugotavlja, da je več kot 70 odstotkov vseh družin, ki so vključene v program Veriga dobrih ljudi, zaposlenih, se pravi, ima zaposlene starše, to pomeni, da potrebujejo humanitarno pomoč kljub zaposlitvi. V botrstvu trenutno pomagajo več kot 6 tisoč 200 otrokom. Govorili smo o nepravični subvenciji. Mi si želimo, da bi vsi imeli brezplačna šolska kosila. Seveda si pa želimo, če je datum zamika, da se subvencionirana šolska kosila razširijo zato, da bo več upravičencev, da ne bo ta krivičen sistem, ta stopničast sistem vplival na to, da res tisti najšibkejši ostanejo brez toplega obroka. S tem amandmajem bi ublažili sistemsko anomalijo, ker v bistvu razlika enega centa pomeni razliko med polnim plačilom kosila in brezplačnim kosilom, saj bi se na prehodu iz četrtega v peti dohodkovni razred subvencija znižala iz 100 % na 50 % in ne na nič. Ta anomalija bo seveda lahko odpravljena šele z šele z začetkom polne uporabe tega zakona, s katerim se brezplačno šolsko kosilo zagotovi vsem učenkam in učencem. Mi si želimo, da bi bilo to leta 2026, to predlaga amandma k 14. členu. Bilo je že naslovljeno, da se bo seveda ta pravna anomalija rešila kasneje, če ne bodo vsi da bi bili vsi, ampak v luči draginje pa predlagamo, da tudi otrokom iz družin, ki spadajo v peti dohodkovni razred, polovično subvencijo toplega obroka omogočite že v prihodnjem šolskem letu, razbremenite družine

amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 22. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in se zahvaljujem predlagateljem.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo ministru za finance, gospodu Klemnu Boštjančiču. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Preden povem tale moj govor, bi se zahvalil vodji Poslanske skupine Gibanja Svoboda, vesel bi bil, da bolj pogosto razprava v Državnem zboru teče o prihodkih, ne samo odhodkih, ker imam ves čas občutek, da ta del skrbi zelo malo ljudi, tudi če hočete, predlagatelja zakona, ki smo ga pravkar obravnavali, ampak o tem bom malo kasneje. Najprej naj pojasnim, da je vlada pristopila pripravi Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah, prvenstveno za to, da se upošteva odločba Ustavnega sodišča, in sicer odločba z dne 10. 12. 2020, v zvezi s finančno avtonomijo štirih organov, to je Državni svet, Ustavno sodišče, Varuh človekovih pravic in Računsko sodišče. V zvezi z odločbo Ustavnega sodišča se s predlogom tega zakona spreminja 20., 40., 95. in 103. člen ZJF, in sicer na način, da se tem organom zagotavlja finančna avtonomija tako pri pripravi proračuna kot tudi med njegovim izvrševanjem. Navedeni organi so izvzeti iz postopkov, ki jih vodi proračunska inšpekcija, kar drugače povedano pomeni, da so glede porabe proračunskih sredstev podvrženi zgolj nadzoru s strani Računskega sodišča in Državnega zbora. V zvezi s prepoznavanjem finančne avtonomije posameznim entitetam, se s predlaganim zakonom spoštuje odločitev Ustavnega sodišča, kljub temu pa menim, da finančna avtonomija nima neposredne zveze s statusom samostojnosti in neodvisnosti posameznega organa pri upravljanju z zakonom ali z ustavo določenih pristojnosti. Ker sem zaznal težnje po dodatni širitvi nabora finančno neodvisnih organov, pa izražam veliko zaskrbljenost, saj hkrati 148. člen Ustave RS zahteva, da morajo biti prihodki in izdatki proračunov države srednjeročno uravnoteženi brez zadolževanja ali pa morajo prihodki presegati izdatke. Prav tako Zakon o javnih financah določa, da je za pripravo in izvrševanje proračuna države odgovorna vlada, in ker je na zakonski ravni določeno tudi, da je minister, pristojen za finance, odgovoren za pripravo okvira programa stabilnosti, napovedi prihodkov in izdatkov sektorja država in izvedbo ukrepov, povezanih z zagotavljanjem finančne discipline, bi morebitna širitev nabora finančno neodvisnih entitet terjala tudi spremembo tistih določb ZJF, ki urejajo odgovornost vlade in ministra za finance pri ravnanju z davkoplačevalskimi sredstvi. Povedano bolj enostavno, težko si predstavljam, da sem kot minister ali širše vlada odgovoren za proračun, če se širi število proračunskih porabnikov, ki si sami lahko določajo svoja sredstva oziroma svoj proračun. Skratka, glede tega sem izrazito zaskrbljen. Ultimativno, sanje vsakega organa so, da lahko sam sebi določa finančna sredstva, ki jih pač mora zagotoviti nekdo drug, to je pač proračun v tem primeru. Tako da so tudi v tem kontekstu seveda lahko vprašljive določene dodatne naloge, ki si jih posamezni organi nalagajo, ali pa kako široko seveda razumejo to finančno neodvisnost. Če grem naprej, na področju urejanja javnih zavodov in agencij, katerih ustanovitelj je država ali občina, te entitete že po veljavni ureditvi premoženja nimajo v lasti, saj jim ga mora za njihovo delovanje zagotoviti ustanovitelj. Posledično se že sedaj stvarno premoženje za javne zavode in agencije v računovodskih službah vodi kot sredstva v upravljanju. Določene izjeme so v posebnih zakonih, kot je na primer Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, v katerem je določeno, da so javni raziskovalni zavodi lastniki stvarnega premoženja, pridobljenega iz javnih in drugih virov. Ker je zaznati, da v posameznih primerih prihaja do nerazumevanja te sistemske ureditve, se s predlagano spremembo jasno določa, da javni zavodi in agencije niso lastniki premoženja, razen v primerih, če zakon določa drugače. V zvezi s sistemom zakladniškega računa pojasnjujem, da se z njim na enem mestu ureja vsebina, ki je doslej urejena delno v ZJF in delno v ZIPRS, kar je vnašalo zmedo pri razumevanju. Poleg teh sprememb se s predlogom zakona podaljšuje rok, do katerega mora minister, pristojen za finance, oziroma župani vladi oziroma občinskemu svetu predložiti pol letno poročilo, sicer iz meseca julija na mesec avgust. Zagotavlja se pravna podlaga za osvojitev registra zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja, ki ga vodi Urad RS za nadzor proračuna. Predlagani zakon je prejel pozitivno mnenje Državnega sveta. Prav tako je predlog zakona brez glasu proti prejel podporo na Odboru za finance. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici Andreji Kert. Izvolite.

je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Kolegij predsednice Državnega zbora je na 38. seji 7. 4. 2023 sklenil, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. Odboru je bilo posredovano gradivo, objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora, in sicer Mnenje Zakonodajno-pravne službe, Mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Pripombe Skupnosti občin Slovenije in Mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. V skladu s 129. členom Poslovnika Državnega zbora so amandmaje k predlogu zakona vložile poslanske skupine Svoboda, SD in Levica, in sicer k 7., 9., 11. členu, k naslovu Prehodna in končna določba, k 14. členu, ter amandma za nova 14. in 14.b člen s kasnejšo spremembo amandmaja k predlogu zakona. Pri delu odbora so sodelovali predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance ter Zakonodajno-pravne službe. V uvodni dopolnilni obrazložitvi je državna sekretarka na Ministrstvu za finance pojasnila, da se s predlogom zakona uresničuje odločbo Ustavnega sodišča UI 474/18 glede finančne avtonomije Državnega sveta, Ustavnega sodišča, Varuha človekovih pravic in Računskega sodišča. Podrobneje je predstavila spremembe k 20., 40, 95. in 103. členu Zakona o javnih financah, s katerimi se navedena odločba Ustavnega sodišča uresničuje. Poudarila je, da bi bilo nadaljnje širjenje kroga avtonomnih organov problematično z vidika 148. člena Ustave ter odgovornosti za pripravo in izvrševanje proračuna. Predstavila je tudi ostale spremembe, ki se nanašajo na pridobivanje oziroma upravljanje premoženja javnih zavodov, stroške izvajanja tržnih dejavnosti javnih zavodov in pravno podlago za pripravo srednjeročne strategije upravljanja javnega dolga. Spreminja se tudi rok za posredovanje polletnega poročila o izvrševanju proračuna Državnemu zboru. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je predstavila pisno mnenje ter pojasnila, da je v pisnem mnenju obrazloženo, zakaj odločba Ustavnega sodišča s predlogom zakona ni v celoti uresničena. V mnenju so predstavljeni drugi organi, ki jim ustava zagotavlja neodvisnost in samostojnost v razmerju do izvršilne oblasti. Položaj teh organov je ključen v sistemu zavor in ravnovesij, tako bi jim moral biti zagotovljen ustavnopravno enakovredno položaj vladi v postopku oblikovanja državnega proračuna. Podrobneje je predstavila tudi ureditev, ki jo predvideva 5. člen in ni naravnana ni naravnana le v prihodnost, temveč se nanaša tudi na premoženje, ki ga imajo javni zavodi in javne agencije že v lasti. Določba bi tako lahko imela učinek razlastitve, obrazložitev določbe pa je nezadostna. V zaključku je še pojasnila, da so z amandmaji odpravljene pripombe k 7., 9., 11. in 14. členu predloga zakona. Članice in člani odbora niso razpravljali. Odbor je v skladu z drugim odstavkom 130. člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica in jih sprejel. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 130. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji, in ta dopolnjen

hvala lepa za besedo. Spoštovani minister, predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! Bistvena sprememba, ki jo ureja novela zakona, je povezana z odločbo Ustavnega sodišča z dne 10. decembra 2020. Ustavno sodišče je takrat nekatere določbe, ki so bile predmet ustavne presoje, razveljavilo v delu, ki se nanaša na Državni svet, Ustavno sodišče, Varuha človekovih pravic in Računsko sodišče, in je zakonodajalcu naložilo, da mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu. V 2. členu predlagane novele se zato določa, da mora v postopku sprejemanja proračuna v primeru, da se z njimi ne doseže soglasja, Vlada v Državni zbor poslati predlog finančnega načrta, ki ga predlaga Državni zbor, Državni svet, Ustavno sodišče, Varuh človekovih pravic ali Računsko sodišče, ter v njegovo obrazložitev predlog finančnega načrta, ki ga predlaga Vlada sama. Ustavno sodišče je namreč v svoji odločbi poudarilo, da finančna neodvisnost samostojnih in od vlade neodvisnih ustavnih organov zahteva, naj vlada spoštuje njihov enakovreden položaj pri oblikovanju predloga proračuna oziroma pri opredelitvi sredstev, potrebnih za njihovo delo. Obseg teh sredstev mora na njihov predlog določiti v skladu z ustavo Državni zbor Republike Slovenije in ne Vlada. Nadalje, 5. člen novele določa, da javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je država oziroma občina, stvarnega premoženja nimajo v lasti, razen če posebni zakon ne določa drugače. Opravljajo namreč javno službo, zato bi premoženje v njihovi lasti predstavljalo težavo pri zagotavljanju sredstev za vzdrževanje tega premoženja, zanj bi morali obračunati amortizacijo, ker pa javni zavodi in javne agencije opravljajo javno službo kot nepridobitno dejavnost, bi obračun amortizacije poslabšal njihov poslovni rezultat, posledično pa bi morali iz finančnega načrta ustanovitelja zagotoviti dodatna sredstva za kritje razlike odhodkov nad prihodki. Z optimizacijo predlagane rešitve smo se s koalicijskimi partnerji dogovorili za vložitev spremembe amandmaja za novi 14.c člen, ki predvideva postopek in rok za prehod premoženja, za katerega ni ugotovljenega javnega interesa, na ustanovitelja. Poleg naštetega pa se v predlogu zakona dodaja še zakonska podlaga, da javni zavod lahko opravlja prodajo blaga in storitev na trgu samo, če z izvajanjem te dejavnosti zagotovi najmanj pokritje vseh s tem povezanih odhodkov. Zavodi so namreč primarno ustanovljeni za izvajanje javne službe, zato lahko trženje predstavlja le manjši del njihove dejavnosti, ki naj bi prispeval k izboljšanju njihovega finančnega poslovanja. Vsaka izguba, ki izvira iz tržne dejavnosti, bi bila zato problematična. V takšnem primeru je nujen takojšen pristop k reševanju težave, saj mora ustanovitelj zavoda zagotavljati sredstva za nemoten potek dejavnosti.

Najlepša hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani minister, spoštovane poslanke in poslanci, lepo pozdravljeni! Po mnenju predlagateljaje osnovni cilj Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah slediti odločitvi Ustavnega sodišča v zvezi z odločbo decembra 2020 ter revizijskemu poročilu Računskega sodišča učinkovitost ureditve javne službe in razmejevanja od ostalih dejavnosti javnih zavodov iz oktobra 2021. Ključna sprememba predloga zakona se nanaša na sprejem finančnega načrta, ki določa, da se v primeru, ko Vlada z neposrednimi uporabniki, ki so prepoznani kot ustavni organi, ne doseže soglasja, v predlog proračuna vključi predlog, kot ga je pripravil ustavni organ, v obrazložitev pa predlog, ki ga je zanj pripravila Vlada. Neposredni uporabniki, ki so v predlogu zakona pripoznani kot ustavni organi, pa so Državni zbor, Državni svet, Ustavno sodišče, Varuh človekovih pravic in Računsko sodišče. Vendar pa zakon ne ureja zgolj vsebine, ki se nanaša na ustavno odločbo in na priporočila Računskega sodišča, saj predlog zakona med drugim ureja tudi podaljšanje roka, do katerega mora minister za finance oziroma župan Vladi oziroma občinskemu svetu predložiti polletno poročilo, in tako dodatno določa, da mora polletno poročilo Vlada posredovati Državnemu zboru najkasneje do 1. septembra tekočega leta. Zagotavlja tudi pravno podlago za vzpostavitev registra zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja, ki ga bo vodil Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna. Prav tako pa predlog zakona določa, da javni zavodi stvarnega premoženja nimajo v lasti, razen če tako določa poseben zakon. K predlogu zakona sta svoje pomisleke in zadržke podala Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Prav tako javnost pri pripravi zakona ni sodelovala. Vlada pa je predlagala sprejem predloga zakona po skrajšanem postopku, čeprav ne gre zgolj za spremembe in dopolnitve zakona v zvezi s postopkom pred Ustavnim sodiščem oziroma z odločbo Ustavnega sodišča, kakor za skrajšani postopek določa Poslovnik Državnega zbora, ampak se ureja tudi druga oziroma širša vsebina. Glede na navedeno v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predloga zakona ne bomo podprli, mu pa tudi ne bomo nasprotovali. Najlepša hvala. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, zanjo kolega Aleksander Reberšek. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovane poslanke in poslanci, minister! Novela Zakona o javnih financah prinaša več različnih sprememb. V Novi Sloveniji podpiramo spremembe, ki so posledica odločbe Ustavnega sodišča z dne 10. 12. 2020 glede zagotavljanja posebnega statusa nekaterih ustavnih organov. Ustava tem organom zagotavlja samostojen in neodvisen položaj, katerega prvina je tudi finančna oziroma proračunska neodvisnost. Ustavno sodišče je ugotovilo, da iz ustave ne izhaja dopustnost vpliva izvršilne oblasti na finančno neodvisnost samostojnih in neodvisnih ustavnih organov, kar pomeni, da obseg sredstev za delo teh organov ne sme biti odvisen od Vlade, temveč le od Državnega zbora, ki je splošno predstavniško telo. Da bi neodvisni ustavni organi lahko uresničevali svojo ustavno vlogo, morajo imeti v postopku oblikovanja državnega proračuna, ki ga sprejme Državni zbor, Vladi ustavnopravno enakovreden položaj. Novela zakona, zato Državnemu svetu, Državnemu zboru, Ustavnemu sodišču, Varuhu človekovih pravic in Računskemu sodišču prinaša večjo raven proračunske neodvisnosti od Vlade tako pri načrtovanju svojih proračunskih sredstev kot tudi pri izvajanju in nadzoru. Uresničitev odločbe Ustavnega sodišča glede proračunske neodvisnosti ustavnih organov je nujna. Gre tudi za zasledovanje učinkovitega delovanja načela zavor in ravnovesij pri uresničevanju načela delitve oblasti v praksi. S pristojnostjo za namenitev sredstev tem organom bi lahko namreč Vlada premočno posegla v njihov neodvisni položaj. Veliko pripomb je predlog zakona sprožil v delu, v katerem določa, da javni zavodi stvarnega premoženja nimajo v lasti, razen če tako določa poseben zakon. Zakonodajno-pravna služba je opozorila,

pridobivanja lastninske pravice na stvarnem premoženju, zato s predlagano določbo ni dopustno izničiti morebitne obstoječe lastninske pravice javnega zavoda in javne agencije na stvarnem premoženju, pri tem pa zanemariti, da so nekatere javne agencije in javni zavodi lastniki stvarnega premoženja. Poleg tega Zakon o zavodih in Zakon o javnih agencijah ne samo, da ne prepovedujeta pridobivanja stvarnega premoženja v last, ampak določata, da sta javni zavod kot tudi javna agencija pravna oseba javnega prava, pri tem pa je zavod odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga, in da je javna agencija odgovorna za svoje obveznosti z vsem svojim To pa pomeni, da oba zakona izhajata iz predpostavke, da sta javni zavod in javna agencija lahko lastnika premoženja, torej tudi nepremičnin in premičnin kot stvarnega ZPS še posebej opozarja, da iz predlagane ureditve ni mogoče razbrati, kdo naj bi bil lastnik stvarnega premoženja javnih zavodov in javnih agencij oziroma na kakšen način se bo lastninska pravica prenesla in na kateri pravni subjekt. Predlog zakona sicer prinaša več smiselnih rešitev, vendar ga zaradi navedenih nejasnosti in tveganja neustavnosti glede sprememb pri lastninski pravici javnih zavodov v Poslanski skupini Nova Slovenija ne moremo podpreti. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala, podpredsednica. Spoštovani minister, cenjene kolegice in kolegi! Temeljni Zakon o javnih financah je bil že velikokrat dopolnjen in mnogi menimo, da bi bil potreben celovite prenove. Tokratni predlogi sprememb so povezani z odločbami Ustavnega sodišča, ki je presodilo, da položaj tako imenovanih neodvisnih proračunskih uporabnikov ni v skladu z ustavo. Uporabniki, ki niso podrejeni Vladi, bi namreč pri pripravi proračunov morali imeti bolj samostojen položaj, da Vlada z odmerjanjem proračunskih sredstev ne bi mogla ogroziti njihovega dela in neodvisnega položaja. Uskladitev, po kateri se bo za Državni zbor, sodišča, Varuha človekovih pravic in podobne uvedlo večje upoštevanje njihove avtonomije pri proračunskem planiranju, je bila tudi glavni razlog za predlagano spremembo zakona, ki jo podpiramo tudi Socialni demokrati. Predlogu spremembe, ki ga je Vlada vložila po skrajšanem postopku, je Vlada dodala tudi nekaj drugih manjših sprememb in uskladitev, med drugim je predlagala tudi jasno zakonsko določilo, s katerim se javnim zavodom in agencijam v prihodnje dovoljuje pridobivati in lastništvo premoženja le v primeru, da imajo za to izrecno zakonsko podlago. Zavodi in agencije, ki so jih ustanovile država, in občine naj bi imele svoja sredstva praviloma v upravljanju, saj nimajo kapitala in virov za njihovo amortizacijo in vzdrževanje. Tako pravilo bi zakon ustvaril za v prihodnje. Četudi je taka ureditev smiselna in v skladu z duhom ostalih zakonov, pa ignorira dejstvo, da zavodi in agencije trenutno so lastniki premoženja, ki so ga pridobili na različne načine, nikakor pa ne moremo trditi, da je bilo mogoče veljavno ureditev razumeti kot prepoved pridobivanja premoženja. Ker 5. člen zakona, ki bo veljal v prihodnosti, na matičnem odboru ni bil spremenjen, se je s tem ustvarilo tveganje pravne praznine, kaj naj se torej zgodi s tistim premoženjem zavodov in agencij, za lastništvo katerega ni zakonske podlage, pa ga je zavod pridobil na legitimen in zakonit način. Zaradi vseh teh dilem smo Socialni demokrati vložili amandma s predlogom nove prehodne določbe, ki bi jasno določila postopek, kako naj se sanira zatečeno stanje. Predlagamo, da se ustanoviteljem da možnost, da se s sklepom ugotovi javni interes pri konkretnem premoženju zavodov in agencij. Tako premoženje bi nato v treh letih prišlo na ustanovitelja, pri čemer pa bi se zagotovilo, da zavod oziroma agencija ostane upravitelj tega premoženja, lastništvo pa bo prevzel ustanovitelj, ki je tudi sicer dolžan zagotavljati sredstva za investicije in vzdrževanje. Za premoženje zavodov in agencij, za katere ustanovitelj ne bo ugotovil javnega interesa, se predvideva, da bo na ustanovitelja prešlo v 5 letih, v primeru prodaje premoženja pa se kupnina nameni za delovanje zavoda. Na tak način se kar najmanj poseže v lastninsko pravico zavodov in agencij. Z dolgim prehodnim obdobjem pa bo mogoče zagotoviti tudi manjkajočo pravno podlago za tisto premoženje, za katero je dejansko potrebno, da je v lasti zavoda, ne le v njegovem upravljanju. Zavedamo se, da naš predlog ni idealen, da ne razrešuje vseh dilem in da posega v lastnino javnih zavodov in agencij, a hkrati menimo, da pomeni bistveno boljšo možnost kot velika pravna praznina, ki bi nastala, če bi v zakonu ostal le 5. člen. Zagotavlja urejen prehod premoženja na ustanovitelja, pri tem pa zagotavlja, da zavodi in agencije ne bodo oškodovani, saj bodo tudi v primeru prodaje premoženja prejeli njegovo kupnino. Spoštovani, vse to je potrebno zgolj zato, ker je zakonski predlog obsegal širše spremembe, kot jih je navajal v gradivu. Kar se je zdelo kot manjša uskladitev, bi lahko povzročilo veliko izvedbeno zmedo. Opozorilom zainteresirane javnosti in našim strokovnim službam gre zahvala, da je bilo neskladje opaženo pripravljen amandma, koalicijskim partnerjem Ministrstva za finance pa za pripravljenost na dodatno usklajevanje, s katerim smo lahko predlog izboljšali, ga uskladili in za danes vloženo spremembo amandmaja predlagali rešitev, ki bo pravno praznino v veliki meri zapolnila. Vse predlagatelje zakonov pa ob tej priložnosti opozarjamo in pozivamo, da svoje zakonske predloge omejijo na njihov deklariran namen. Praksa, po kateri se že z usklajenim in nespornim rešitvam pritika še dodatne in nepovezane manjše uskladitve, lahko namreč pomeni ustvarjanje velikih napak, pravnih praznin in novih krivic. Transparentnost, iskrenost in samoomejevanje predlagatelja pri zakonski iniciativi so ključni, da lahko zakonodajalec kakovostno odloča. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo seveda podprli vložene amandmaje in tudi predlog zakona.

Zakon o javnih financah ureja tri skupine organizacijskih oblik, in sicer neposredne uporabnike proračuna, posredne uporabnike proračuna in ostale osebe javnega sektorja. Danes ga spreminjamo zaradi odločitve Ustavnega sodišča, ki pravi, da ureditev, kjer med pripravo rebalansa in pred sklenitvijo pogodbe neposredni uporabniki proračuna pridobijo soglasje Ministrstva za finance, ni ustrezna. Ustavni organi namreč tega soglasja ne potrebujejo. Prav tako iz odločitve Ustavnega sodišča sledi, da je potrebno zaradi načela delitve oblasti iz inšpekcijskega nadzora izvzeti neodvisne ustavne organe. Glede na status Državnega zbora to velja tudi zanj. Poleg tega predlog vsebuje še nekatere tehnične rešitve glede upravljanja javnih zavodov s svojim premoženjem, revizijskih postopkov ter omejevanjem likvidnostnega zadolževanja države. V Levici bomo predlog sprememb vključno s koalicijskim amandmajem podprli. Še naprej pa opozarjamo, da so glavne odločitve o proračunu v rokah Vlade, Fiskalnega sveta in celo Umarja, saj skupaj začrtajo okvir vsakoletnega proračuna, Državnemu zboru pa ostanejo le bolj ali manj kozmetični popravki. Menimo, da bi vpliv državljanov pri soupravljanju z okvirjem državnega proračuna v Državnem zboru moral postati močnejši. To še posebej velja za čas, ko bomo spet varčevali na zdravstvu, šolstvu, sociali in dolgotrajni oskrbi, ne

ki jo bomo opravili na podlagi novega pregleda vloženih amandmajev z dne 28. junij 2023. V razpravo dajem 14.b člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da je interes, zato prosim za prijavo na razpravo. Odpiram prijave.

Razlog za pripravo in vložitev tega amandmaja je, kot sem že v stališču poslanske skupine omenil, pravna praznina, ki bi nastala zaradi splošne uveljavitve načela iz novega tretjega odstavka 67.a člena, ki govori, da javni zavodi, agencije nimajo pravice pridobivati premoženja v last, če za to nimajo izrecne zakonske podlage. Obstaja torej nevarnost, da bi se to isto določilo tolmačilo za nazaj, kar bi pomenilo retroaktivnost zakona in poseg v lastninsko pravico zavodov oziroma agencij. Zato smo tudi pripravili predlog amandmaja, ki smo ga v sodelovanju s koalicijskimi partnerji in pa Ministrstvom za finance še izboljšali in danes vložili njegovo spremembo. Ta novi 14.c člen bi tako predpisoval postopek za prenos obstoječega premoženja zavodov na ustanovitelja. Če grem na kratko skozi. Prvi odstavek: »V enem letu od uveljavitve zakona ustanovitelj ugotovi javni interes pri posameznem premoženju s sklepom, zadevno premoženje pa se nanj prenese v treh letih.« Drugi odstavek zagotavlja, da bo zavod oziroma agencija v tem primeru ostala njegov upravljavec, ustanovitelj pa bo mora zagotavljati sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje. Četrti odstavek določa način prehoda na ustanovitelja za tisto premoženje javnih zavodov in agencij, za katerega ni izrecne zakonske podlage niti ni ustanovitelj zanj opredelil javnega interesa. Zadnji, peti odstavek določa, da se z njim določa osnova za izpeljavo vseh postopkov. Zavodi, agencije morajo pripraviti inventarni popis premoženja, na podlagi katerega se bo ustanovitelj lahko odločil o naravi premoženja in pa o izkazanem javnem interesu.

Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Lep pozdrav vsem prisotnim, tudi gospodu ministru za finance! Amandma k 14.b členu spreminja – je pa vezan na poročanje – Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, nekako se tudi dotika enotnega zakladnega računa. Če pa se dotaknem samo tega, zakaj je pomembno, da se odločbe Ustavnega sodišča upošteva, se seveda moramo spomniti tudi, da so pač ključne spremembe predloga zakona o sprejemu finančnega načrta in seveda o tem, da nekako Ustavno sodišče v svoji odločbi iz leta 2020 meni, če niso finančno neodvisni, tudi niso avtonomni na splošno pri svojem delu. delu. Če sem odkrit, vsak finančni minister pa vsaka vlada, ki je kdaj pač vodila državo, se zaveda tega, da se dejansko s tem, ko se širi proračunske uporabnike, ki bi si sami določali, koliko lahko porabijo, spuščamo v neke kalne vode, kar pomeni, da težko zagotavljamo uravnoteženje javnih financ.

zakonu, ki ga seveda s predlogom spreminjamo, zanimivo je tudi vprašanje novinarja Dela v članku, ali bo Ustavno sodišče potem, ko bo imelo več denarja, tudi hitreje odločalo. Ker včasih, ko odloči tako pozno, da takrat že tisto, o čemer odloča, sploh ni več relevantno. Tako da verjamemo, da se zadevo, ko je že pri njih, da se to situacijo uredi. Zahtevajo tudi nekako neke neke dodatne prostore za svetovalne službe in tako dalje. Potem so tudi še drugi predlogi. Zakaj? Ampak jaz bi se vseeno dotaknil ene zanimive anomalije, in sicer da je Vlada predlagala sprejetje zakona po skrajšanem postopku, še preden je Državni zbor sploh imel Kolegij predsednice Državnega zbora. Ja, kaj je pa zdaj to? Postavlja državni zbor vlado ali vlada, državni zbor? Potem se dejansko dotikam tudi tega, kar je že kolegica povedala – skrajšani postopek.

in ne gre samo za ciljno določeno sledenje tej odločitvi Ustavnega sodišča, ampak so tu še druge spremembe, tako da bi zakon po Poslovniku Državnega zbora lahko preprosto obravnavali po rednem postopku. Hvala lepa.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 Hvala za besedo. Pozdravljeni! Spoštovana predsednica Državnega zbora, spoštovani poslanci! V letu 2018 je bila sprejeta Direktiva Evropske unije o preskusu sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev. Slovenija je to regulativo v Zakonu o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev prenesla v letu 2021. Potem je decembra 2021 Slovenija prejela opomin Evropske komisije, v katerem je Evropska komisija ugotovila, da Slovenija ni izpolnila vseh svojih obveznosti iz omenjene evropske direktive. Zato smo pripravili novelo Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev, ki je danes pred vami. Z njo želimo odpraviti vse neskladnosti z evropsko direktivo. Februarja letos je Slovenija prejela tudi obrazloženo mnenje Evropske komisije, v katerem Evropska komisija ugotavlja, da bodo s sprejetjem te novele zakona, ki je danes pred vami, vsa neskladja z evropsko direktivo odpravljena. Predlog zakona ima zgolj štiri člene, poudarek pa je na dveh zadevah. Prvič, zelo jasno je določeno, da se ocena sorazmernosti zakonodajnih ukrepov oziroma omejitev izvede tako pred sprejetjem novih kakor tudi pred spremembo veljavnih obstoječih zakonov ali drugih predpisov, ki omejujejo dostop do reguliranih poklicev ali njihovo upravljanje. Najpomembnejša novost pa je, da se bo pred vsako novo regulacijo posameznih poklicev opravila ocena sorazmernosti, ali je regulacija določenega poklica upravičena ali ni. Tako oceno sorazmernosti bo moral pripraviti pripravljavec zakona ali drugega akta, ki regulira določen poklic. Upošteva se predvsem narava, vsebina in učinek zakona ali pa drugega predpisa, ki omejuje dostop do ali opravljanje reguliranih poklicev. Ocena sorazmernosti se bo izvedla objektivno in neodvisno. Nacionalni koordinator za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji in ministrstvo, pristojno za posamezen reguliran poklic ali dejavnost, v fazi medresorskega usklajevanja podata objektivno in neodvisno mnenje o oceni sorazmernosti. Takšno mnenje o oceni sorazmernosti je zavezujoče za poklicna oziroma strokovna združenja, kadar ta opravljajo svojo oceno sorazmernosti. Da bi bila pripravljavcem predpisov, ki omejujejo dostop do reguliranih poklicev ali njihovo upravljanje, olajšana izvedba ocene sorazmernosti, je Ministrstvo za delo pripravilo vprašanja, na katera je treba odgovoriti, in skozi odgovore na ta vprašanja se torej opravi ta ocena sorazmernosti. Ta vprašanja so povzeta po testu sorazmernosti iz evropske baze reguliranih poklicev. Vprašanja za izdelavo ocene sorazmernosti, ki jo prinaša ta novela zakona, bodo predvidoma – tako smo se dogovorili z Ministrstvom za javno upravo – vključena tudi v metodologijo za oceno učinkov priprave predpisov na različna družbena področja. Na podlagi tega vas torej prosim za sprejetje novele zakona in se vam zahvaljujem za vašo pozornost. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku gospodu Mihi Kordišu. Izvolite. Predsedujoča, hvala za besedo. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na 15. seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada s predlogom za obravnavo in sprejetje po skrajšanem postopku. Po dopolnilni obrazložitvi predstavnika predlagatelja, ki je med drugim predstavil poglavitne rešitve predloga zakona, je predstavnica Zakonodajno-pravne službe izpostavila temeljne poudarke iz pisnega mnenja. Pojasnila je, da s predlaganimi spremembami 54. člena Zakona predhodna ocena novih ali sprememba obstoječih zakonov ali drugih predpisov ostaja urejena v zakonu, čeprav gre za podzakonsko materijo. Izpostavila je še, da predlagatelj zakona ne more opraviti objektivne in neodvisne ocene sorazmernosti, saj ima interes, da se njegov zakonodajni predlog sprejme, torej ni nepristranski in ne more izvesti neodvisne ocene lastne ocene sorazmernosti. V zvezi s slednjim je pojasnila, da varovalko predstavlja amandma odbora, ki je bil sprejet in določa, da nacionalni koordinator iz 51. člena veljavnega zakona in ministrstvo, pristojno za posamezen reguliran poklic ali dejavnost, podata objektivno in neodvisno mnenje glede ocene sorazmernosti. Poudarila je še, da se zdi izbrani pristop v nasprotju z namenom direktive, ki od držav članic zahteva, da se zagotovi objektivna in neodvisna ocena sorazmernosti v praksi. Vladne zakonodajne predloge namreč pripravi pristojno ministrstvo kot pripravljavec zakona. Posledično to pomeni, da bo v večini primerov ministrstvo skupaj z nacionalnim koordinatorjem preverjalo samo sebe. To je zakonodajni predlog, ki ga je pripravilo za Vlado. sprejetim amandmajem odbora pa mnenje, ki ga izdelata nacionalni koordinator in ministrstvo, pristojno za posamezen reguliran poklic ali dejavnost, ni več zavezujoče za zakonodajalca ali nosilca zakonske iniciative. Predstavnik Državnega sveta je predstavil mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide in pojasnil, da komisija predlog zakona podpira in nanj nima pripomb. Izpostavil je, da se s predlogom zakona zagotavlja večjo jasnost, objektivnost, preglednost in primerljivost reguliranja dostopa do poklicev in opravljanja poklicev z uvedbo enotnih meril za oceno sorazmernosti, da bi se preprečilo nadaljnjo obremenitev in razdeljenost notranjega trga. V krajši razpravi je predstavnica Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke pojasnila, da se s predlogom amandmajev za amandmaje odbora odpravljajo pomisleki, na katere je opozorila tudi predstavnica Zakonodajno-pravne službe, in sicer da mora biti mnenje nacionalnega organizatorja, koordinatorja in pristojnega ministrstva o objektivni in neodvisni oceni sorazmernosti obvezna sestavina predloga novega ali spremenjenega predpisa, zato so na seji delovnega telesa predlog zakona podprli. Odbor je glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Sprejeti amandmaji so vključeni v besedilo dopolnjenega predloga zakona, ki je sestavni del današnje obravnave. HOT: Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolegica Karmen Furman. Izvoli. Hvala za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav vsem prisotnim v dvorani! Razlogi za predlagano zakonsko ureditev so zaradi regulacije poklicev pragmatični, saj prihaja do regulativnih in upravnih bremen na enotnem evropskem trgu, kar lahko posledično pomeni breme za strokovnjaka, podjetje in potrošnika. Po ugotovitvah Evropske komisije temeljno težavo predstavlja način ocenjevanja potrebe po regulaciji in njenih učinkov na širše poslovno okolje ter regulativne odločitve, da ne temeljijo vedno na tehtni in objektivni analizi. Delovanje enotnega trga storitev ovirajo tudi šibka konkurenca in neupravičene ali nesorazmerne regulatorne omejitve, zlasti v nekaterih sektorjih, kot so poslovne storitve, trgovina na drobno, gradbeništvo. Zato je namen in cilj tega predloga zakona uvedba enotnih meril za oceno sorazmernosti ukrepov držav članic oziroma predlagateljev pred uvedbo nove ali spremembo obstoječe regulacije poklicev ter preprečitev sprejetja nesorazmernih ukrepov, ki bi povzročili regulativna in upravna bremena. Predlagani zakon tako prinaša obveznost izvedbe ocene sorazmernosti in primernosti predpisov tako pred sprejetjem novih kot tudi pred spremembo že veljavnih zakonov ali drugih predpisov, ki pa omejujejo dostop do reguliranih poklicev, kar pomeni sistematičen in reden pregled sorazmernosti predpisov. Določa se izjema za oceno sorazmernosti, kadar se posebne zahteve v zvezi z regulacijo poklica določa v ločenem aktu Evropske unije, ki državam članicam ne prepušča izbire glede točno določenega načina prenosa v nacionalno zakonodajo. Zahteva po sorazmernosti obsega ocene sprememb obstoječih predpisov z njihovo naravo, vsebino in učinkov. Mnenje nacionalnega koordinatorja in pristojnega ministrstva za posamezen reguliran poklic ali dejavnost ni zavezujoče za zakonodajalca ali nosilca zakonske iniciative. Sprva je bilo namreč prav takšno mnenje obvezna sestavina novega predloga ali spremenjenega predpisa, na kar pa je opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo predlagani zakon podprli, saj s tem zakonom prenašamo zakonodajo Evropske unije v nacionalni pravni red zaradi lažje uresničitve ciljev Evropske unije glede ustvarjanja gospodarske rasti, zagotavljanja prostega gibanja strokovnjakov, izboljšanja okolja za podjetja in ponujanja izbire potrošnikov. S sprejetim amandmajem pa smo tudi odpravili pomislek glede obveznega mnenja nacionalnega organizatorja, koordinatorja in pristojnega ministrstva

Hvala lepa za besedo, še enkrat. Spoštovani državni sekretar, poslanke in poslanci! Z novelo se v slovenski pravni red prenaša direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o preskusu sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev. Določa se izjema od zahteve za oceno sorazmernosti, kadar se posebne zahteve v zvezi z regulacijo nekega poklica določijo v ločenem aktu EU, ki državam članicam ne prepušča izbire glede načina prenosa v nacionalno zakonodajo. Do sedaj je bilo treba le ob uvedbi novih predpisov izvesti predhoden preskus sorazmernosti in primernosti zahtev za regulirane poklice, po novem pa bo tak preskus obvezen tudi v primeru spremembe obstoječih predpisov, kot določa direktiva. Predlagatelj bo moral vsakemu predlogu predpisa predložiti oceno sorazmernosti, ki omogoča presojo skladnosti z načelom sorazmernosti in vsebuje utemeljitev, iz katere izhaja upravičenost omejevanja. K oceni sorazmernosti bosta pred sprejetjem predpisa svoje mnenje podala nacionalni koordinator in ministrstvo, pristojno za posamezen regulirani poklic ali dejavnost. Vzpostavlja se sistematičen redni pregled sorazmernosti novih ali spremenjenih predpisov, ki omejujejo dostop do reguliranih poklicev ali njihovo upravljanje po njihovem sprejetju. Po novem bo resorno ministrstvo pred sprejetjem novih ali spremenjenih predpisov v predlogu predpisa predstavilo tudi pregled skladnosti z načelom sorazmernosti glede na morebiten razvoj od zadnje uvedbe ali spremembe predpisa. Države članice EU na svojem ozemlju same določajo regulirane poklice, izjema so zgolj določeni poklici, ki so urejeni z evropsko področno zakonodajo, na primer na področju letalstva, revizorji, vozniki, zavarovalni posredniki. V okviru evropskega semestra, s katerim se spremlja in ocenjuje uspešnost enotnega trga ter analizira različne politike in cilje na nacionalni ravni, ki so pomembni za uspešnost delovanja enotnega trga, je Slovenija v preteklih letih velikokrat dobila priporočila za deregulacijo oziroma zmanjšanje števila reguliranih poklicev, ki je bilo v preteklosti nad povprečjem EU. V poročilu o Sloveniji za leto 2019 je posebej poudarjeno, da so regulativne omejitve tudi pri ključnih poklicih in upravno breme še vedno zaznane kot ovire za naložbe in veljajo za enega najbolj problematičnih dejavnikov pri poslovanju v Sloveniji. Med državami članicami so sicer velike razlike v številu reguliranih poklicev, najmanj 77 jih ima Litva, Madžarska kar 502, Slovenija pa 220. Gre za prenos direktive, ki preprečuje, da bi države članice sprejele nesorazmerne ukrepe za dostop do reguliranih poklicev ali njihovo upravljanje, zato v Novi Sloveniji novelo zakona Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Predstavniki Vlade, spoštovane kolegice in kolegi! V Evropski uniji poznamo približno 800 reguliranih poklicev. To so tisti poklici, kjer se zahteva določena stopnja izobrazbe, usposobljenost, registracija ali pridobitev licence za opravljanje točno določenega dela. Med regulirane poklice na primer spadajo zdravniki, arhitekti, odvetniki, piloti, računovodje, učitelji, socialni delavci in številni drugi. Namen regulacije poklicev je zagotoviti ustrezno usposobljenost, znanje ter spretnost tistih, ki opravljajo takšne poklice, saj s svojim delom pomembno vplivajo na varnost in blaginjo ljudi. Z regulacijo poklicev se lahko zagotavlja tudi večja kakovost storitev ali izdelkov in zmanjšuje tveganje za napake pri izvajanju dela v določeni dejavnosti, kjer je varnost še posebej pomembna, kot na primer v zdravstvu ali letalstvu. Glavni namen današnjega predloga zakona je predvsem tehnične narave, saj se v slovenski pravni red prenašajo nekatera določila evropske direktive glede postopkov reguliranja poklicev. Slovenija je pred dvema letoma v slovenski pravni red že prenesla evropsko direktivo o poskusu sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev. Z direktivo so se uredila splošna pravila za obvezno izvedbo ocene primernosti regulacije posameznega poklica, preden se sprejme zakon, ki ureja takšen poklic in način njegovega izvajanja. S prenosom direktive se je predvsem zasledoval cilj Evropske unije, ki je želela zagotoviti večjo stopnjo mobilnosti strokovnjakov v reguliranih poklicih ter olajšati njihovo zaposlovanje na enotnem evropskem trgu. S predlagano novelo zakona pa se samo odpravljajo vse nepravilnosti, ki jih je Evropska komisija ugotovila, ko je opravila pregled prenosa direktive v slovenski pravni red. Socialni demokrati bomo predlog zakona podprli, ker vključuje rešitve, ki bodo izboljšale jasnost, objektivnost in preglednost postopka ocene sorazmernosti s katerimi se omejuje dostop do opravljanja dela v reguliranih poklicih. Na ta način bomo zagotovili uravnoteženo in sorazmerno regulacijo poklicev, ki ne bo predstavljala prekomernega administrativnega bremena. Prestroga regulacija poklicev namreč lahko predstavlja preveliko oviro za zaposlovanje različnih strokovnjakov iz drugih držav članic Evropske unije in po nepotrebnem omejuje inovativnost slovenskih podjetij. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. In kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolegica Sandra Gazinkovski. Izvolite. Hvala predsedujoča. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Predlagana novela Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev odpravlja vse neskladnosti z evropsko direktivo o preskusu sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev v nacionalno zakonodajo. Decembra 2021 je Slovenija namreč prejela opomin Evropske komisije, ker ni izpolnila vseh svojih obveznosti iz direktive, s katero se določa pravila za oceno sorazmernosti, ki jih bodo izvedle države članice oziroma predlagatelj pred uvedbo nove ali spremembo obstoječe regulacije poklicev. Z novelo zakona je sedaj zelo jasno določeno, da se ocena sorazmernosti zakonodajnih ukrepov oziroma omejitev izvede tako pred sprejetjem novih kakor tudi spremembo veljavnih obstoječih zakonov ali drugih predpisov, ki omejujejo dostop do reguliranih poklicev ali njihovo upravljanje. Po novem se bo pred vsako novo regulacijo posameznih poklicev opravila ocena sorazmernosti, ki jo bo moral pripraviti pripravljavec zakona ali drugega akta, ki regulira določen poklic. Vsaka država članica ima pravico odločati, katere poklice bo regulirala in kako. Razlogi za uvedbo določenih omejitev pa morajo biti utemeljeni z javnim interesom. Analize so pokazale, da zdajšnji neenak nadzor regulacije poklicev v Evropski uniji in slabe regulativne odločitve izkrivljajo konkurenco z omejevanjem dostopa na trg, posledice pa so izgubljene zaposlitvene priložnosti, višje cene za potrošnike in oviranje prostega pretoka. Novela s prenosom direktive preprečuje sprejemanje nesorazmernih pravil in zagotavlja boljšo regulacijo poklicev, kar bo imelo pozitivne učinke tudi na dodano vrednost posameznega sektorja in zaposlenost.

Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 22. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. prekinjeno 7. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje v okviru skrajšanega postopka. Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Žal smo danes nekoliko prehitri in predstavnika Vlade še ni med nami, tako da bom morala uvodno predstavitev preskočiti in bomo prešli takoj na poročilo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici Terezi Novak. Izvolite. Hvala. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na 11. seji kot matično telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje, ki ga je Državnemu zboru s predlogom za obravnavo po skrajšanem postopku predložila Vlada. V poslovniškem roku je amandma vložila Poslanska skupina SDS k 4. členu predloga zakona. Predstavnica predlagatelja, državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve gospa Helga Dobrin, je v uvodni dopolnilni obrazložitvi predstavila predlog zakona in povedala, da z njim vzpostavljamo pravne podlage za izplačilo odškodnin lastnikom zemljišč, jim je bila omejena njihova lastninska pravica, pri čemer služnost v javno korist še ni bila ustanovljena. Povedala je, da je namen predlaganih sprememb zagotoviti enakopravno obravnavo lastnikov zemljišč, s katerim je bilo poseženo v lastninsko pravico zaradi postavitve začasnih tehničnih ovir. Dejala je, da predlog zakona ureja tudi pravno podlago za vodenje evidenc izvedenih mejnih kontrol potnikov, v kateri se bodo hranili in obdelovali osebni podatki, ter med drugim dodala, da se rok hrambe podatkov skrajšuje zaradi načela sorazmernosti in se ob tem dotaknila še schengenskega zakonika ter posledic vstopa Republike Hrvaške v schengensko območje. Opredelila se je do pisnega mnenja Zakonodajno-pravne službe in med drugim predstavila razlog za pripravo predloga zakona ter omenila, da pravico posameznika do vpogleda v svoje osebne podatke urejata že Ustava Republike Slovenije in Zakon o varstvu osebnih podatkov, zato navedena pravica

in sicer glede upoštevanja 69. člena Ustave Republike Slovenije. Opredelila se je še glede 4. in 6. člena predloga zakona. Predstavnik Državnega sveta je dejal, da Komisija Državnega sveta za državno ureditev podpira predlog zakona. V razpravi je potem poslanec Poslanske skupine SDS dejal, da predlogu zakona ne nasprotujejo, izpostavil je problem predlaganega skrajšanega roka hrambe osebnih podatkov ter ob tem poudaril še varnostne izzive in pomen izmenjave podatkov med evropskimi varnostnimi varnostnimi organi. Poslanka iz Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati je pozdravila vzpostavitev pravne podlage za ureditev predlagane odškodnine lastnikom zemljišč ob meji ter njihovo enakopravno obravnavo. Poslanka iz Poslanske skupine Svoboda je menila, da je pravilno, da so lastniki zemljišč zaradi omejenih posegov njihovo lastninsko pravico upravičeni do odškodnin enakopravno, ter poudarila pomen spoštovanja človekovih pravic in načela sorazmernosti pri uporabi, uporabi, obdelavi in upravljanju z osebnimi podatki. V nadaljevanju odbor ni sprejel amandmaja Poslanske skupine SDS k 4. členu. Je pa z desetimi glasovi za in nobenim glasom proti sprejel predlog zakona kot celoto. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, zanjo kolegica dr. Vida Čadonič Špelič. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Poslanke in poslanci, dober dan. Ob migracijskem valu v letih 2015–2016 se je na južni meji na zasebnih zemljiščih začelo postavljati začasne tehnične ovire. Zakon je predvideval, da upravičenci za prvi dve leti prejmejo nadomestilo za uporabo svojih zemljišč. Po poteku dveh let pa je Zakon o nadzoru državne meje določil odškodnino, na podlagi sklenjene služnosti za uporabo zasebnih zemljišč Vendar se je v letu 2022 začelo s podiranjem začasnih tehničnih ovir, s tem pa je za nekatere lastnike nastala pravna praznina, saj služnost na vseh zemljiščih še ni bila vzpostavljena, začasne tehnične ovire pa so se že začele odstranjevati. Zaradi odstranitve ovir ni več smiselno ustanavljati služnosti na zemljiščih, vendar je treba vsem lastnikom za postavitev začasnih tehničnih ovir poravnati škodo, ki je nastala v tem vmesnem obdobju. Zakon, o katerem govorimo danes, daje pravno podlago za to dejanje. Cilj predloga zakona pa je tudi zagotoviti višji pravni standard in večjo učinkovitost policije pri varovanju zunanje schengenske meje. S predlagano vzpostavitvijo evidence izvedenih mejnih kontrol potnikov bo policija učinkoviteje odkrivala in preiskovala prekrške in kazniva in kazniva dejanja, povezana s prehodom oseb čez zunanjo mejo. Prav tako se bo povečala učinkovitost delovanja drugih državnih organov. Dopolnitev določa obseg obdelave in hrambo osebnih podatkov in natančneje ureja obseg evidenc izvajanih ukrepov. Z vstopom Republike Hrvaške v schengenski prostor je bila namreč ukinjena sistematična kontrola na kopenskih mejnih prehodih, zato bi bil v bodoče obstoj tovrstne evidence posebno uporaben v primeru, če bi bilo treba zaradi spremenjenih varnostnih razmer uvesti mejno kontrolo na naši notranji meji. Evidenca bi bila v tem primeru dobrodošla predvsem z vidika spremljanja varnostne situacije. Slovenija je še vedno k sreči varna država. Sodobne grožnje pa ne poznajo nacionalnih meja, vojne in nestabilnost v naši strateški soseščini in v mednarodnem prostoru so dejstvo in vplivajo na varnost tudi pri nas. Ker se v Novi Sloveniji zavedamo, kako pomembna je varnost za naše državljanke in državljane, in ker podpiramo varnost, bomo podprli tudi ta predlog zakona. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Jonas Žnidaršič. Izvolite.

Socialni demokrati bomo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje podprli, saj krepi položaj številnih deležnikov, ki so tako ali drugače vključeni v postopek nadzora državne meje. V prvi vrsti se krepi položaj lastnikov zemljišč, na katerih so bile postavljene začasne tehnične ovire. V tem kontekstu se vzpostavlja pravna podlaga in pravica lastnika zemljišča do odškodnine zaradi otežene redne rabe zemljišča. Prav tako pa bodo prejemniki odškodnine s predhodno določbo tega predloga zakona opravičeni plačila dohodnine, kar je popolnoma smiselno, glede na to, da so bili lastniki zemljišč oškodovani in neokoriščeni. Seveda pa pri postopku nadzora državne meje prihaja tudi do obdelave osebnih podatkov. Varnost osebnih podatkov, njihov obseg obdelave ter rok hrambe so zelo aktualna vprašanja v razmerju do fizičnih oseb. Zagotovo pa so ista področja ključnega pomena, ko govorimo o zagotavljanju varnosti državnih meja in države. Republika Slovenija je v zadnjem času zelo aktivna pri posodabljanju zakonodaje v smer odgovornega ravnanja z osebnimi podatki. Vzpodbudno je, da krepimo takšno ravnanje tudi na področju izvajanja varnostnih aktivnosti države, kar se je v preteklosti bistveno prepogosto obravnavalo kot izjemo pri obdelavi osebnih podatkov. Zakon je dober in pragmatičen. Socialni demokrati zakon pozdravljamo in upamo na čim več zakonodajnih predlogov v tem duhu tudi v bodoče. Kolegi in kolegice, hvala lepa. Podpredsednica Državnega zbora, hvala. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolegica Jožica Derganc. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, spoštovani poslanke, poslanci! Migracijska kriza, s katero se je Evropa soočila leta 2015, je zahtevala učinkovito odzivanje policije na različne varnostne grožnje. Po postavitvi ograje na madžarski meji se je migracijski tok preusmeril čez našo državo. Grčija in Turčija nista vzpostavili ustreznega nadzora nezakonitega prehajanja mej, zato so morale Hrvaška, Slovenija in Avstrija vzpostaviti učinkovite ukrepe za obvladovanje nadzorovanega prehajanja schengenske meje. Rezultat takšnega stanja je bila zakonska ureditev, ki je določala, da policija sme postaviti, namestiti in uporabljati tehnična in druga sredstva za opravljanje nadzora državne meje ali preprečevanje nedovoljenega prehajanja državne meje. Za uspešno izvedbo teh nalog in nalog, predpisanih s pravnim redom Evropske unije, so policisti lahko uporabljali zemljišča in vodne površine ne glede na lastništvo, lastniki pa so morali policiji omogočiti prost dostop in gibanje za nemoteno opravljanje nalog nadzora državne meje. V skladu s tem so bili sprejeti nekateri ukrepi, med njimi tudi postavitev začasnih tehničnih ovir. Namen predloga zakona, ki je pred nami, je vzpostavitev pravne podlage za izplačilo odškodnine lastnikom zemljišč za obdobje od poteka 24 mesecev od postavitve začasnih tehničnih ovir do datuma odstranitve le-teh za zemljišča, na katerih služnost v javno korist še ni bila ustanovljena. Drugi cilj predloga zakona pa je zagotoviti večjo učinkovitost policije pri varovanju zunanje schengenske meje. Predlog zakona vzpostavlja evidenco izvedenih mejnih kontrol potnikov, preko katere bo policija učinkoviteje odkrivala in preiskovala prekrške in kazniva dejanja, povezana s prehodom oseb čez zunanjo mejo. Kot vsi vemo, se namreč srečujemo s povečano problematiko nedovoljenih migracij po balkanski poti, pri čemer je zaznana povečana dejavnost posameznikov in pa mednarodnih kriminalnih združb. Policija pri preiskavi kaznivih dejanj z rekonstrukcijo dogajanja oziroma ugotovitve okoliščin storitve kaznivih dejanj potrebuje čim več podatkov, zato se s predlogom zakona predlaga spremembe, ki se nanašajo na vodenje evidence, povezane s prehajanjem državne meje, vsebino te evidence ter na roke hrambe podatkov v evidenci. Policija te podatke potrebuje za uspešno odkrivanje in preiskovanje prekrškov, kaznivih dejanj ter za uspešno preprečevanje čezmejne kriminalitete. V Poslanski skupini Svoboda Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje podpiramo, saj verjamemo, da prinaša rešitve, ki so v interesu tako prebivalk in prebivalcev obmejnih območjih kakor tudi vseh prebivalcev Slovenije, hkrati pa policiji omogoča, da svoje naloge in pristojnosti izvaja na ustrezen način, v skladu s svojim osnovnim poslanstvom, to pa je varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi. HOT: Hvala lepa. Kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolega Tomaž Lisec. Izvolite. Predsedujoča, hvala za besedo. Poslanke in poslanci! Z novelo Zakona o nadzoru državne meje se vzpostavlja pravna podlaga za izplačilo odškodnine lastnikom zemljišč na južni meji, in sicer na zemljiščih, kjer še ni bil začet oziroma končan postopek o ustanovitvi služnosti v javno korist. Vlada se je lani odločila za odstranitev ograje, brez da bi predstavila varnostno oceno, kaj odstranitev pomeni in kako namerava brez tehničnih ovir zagotavljati enako stopnjo varnosti državljank in državljanov Slovenije. Šlo je za nepremišljeno odločitev brez varnostne ocene in spremembe načrta varovanja južne meje. Tudi zakon, ki ga imamo pred seboj, je posledica te nerazumne odločitve Vlade, prav tako tudi drastično povečanje števila nezakonitih prehodov meje ter namer za vložitev vloge za mednarodno zaščito. Posledica takšne odločitve Vlade je tudi ponovno podaljšanje nadzora na meji z Avstrijo. Druga novost, ki jo prinaša zakonska novela je vzpostavitev pravne podlage za to, da bo lahko policija vodila evidenco izvedenih mejnih kontrol potnikov, v kateri bo določen obseg obdelave in hrambe osebnih podatkov. Ker se v Poslanski skupini SDS ne strinjamo s predlogom za skrajšanje roka hrambe osebnih podatkov s pet na dve leti, smo predlagali amandma, po katerem bi se ohranil petletni rok. Za takšno skrajšanje roka hrambe namreč ni nobenega razumnega in stvarnega razloga, kako bi vplivalo na učinkovito upravljanje nalog policije in drugih organov, vezanih na prehajanje oseb čez zunanjo schengensko mejo. Z ohranitvijo petletnega roka bi sledili tudi uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema, v nadaljevanju SIS, na področju mejnih kontrol. Gre za pomembno orodje z uporabo schengenskega pravnega reda. SIS sodi med glavne izravnalne ukrepe, ki prispevajo k ohranjanju visoke stopnje varnosti na območju svobode, varnosti in pravice Unije, saj podpira operativno sodelovanje med pristojnimi nacionalnimi organi, zlasti mejno policijo, policijo, carinskimi organi, organi za priseljevanje ter organi, pristojnimi za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj oziroma izvrševanje kazenskih sankcij. Skrajšanje roka hrambe na dve leti ne bo prispevalo k ohranjanju visoke stopnje varnosti in operativnemu sodelovanju z namenom zagotavljanja javne in nacionalne varnosti. Predlagane rešitve ne bodo bistveno vplivale na izboljšano varnost Slovenije, državljank in državljanov, vendar v SDS kljub temu ne bomo nasprotovali noveli zakona. Ko boste prišli z resnimi rešitvami na tem področju, se bomo z veseljem vključili v razpravo in jih tudi podprli.